Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Annan Riigikogu väliskomisjoni nimel üle kaks otsuse eelnõu, mis puudutavad meie Riigikogu rahvusvaheliste delegatsioonide koosseisu muutmist. Esimene puudutab Balti Assamblee

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ehk NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni muutmist, ja seal on ettepaneku teinud Keskerakonna fraktsioon. Aitäh!

Eelnõu eesmärk on langetada pliivaba bensiini aktsiisimäär üheks aastaks Euroopa Liidu miinimumtasemele ehk 350 euroni 1000 liitri kohta. Inflatsioon on kasvanud hüppeliselt. Tarbijahinnad kasvasid Eestis tänavu veebruaris võrreldes möödunud aasta veebruariga 12%. Kütusehindade tõus mõjutab tugevalt inflatsiooni kasvu. Venemaa sõda Ukraina vastu ja sellega kaasnevad sanktsioonid on tõstnud kütusehindasid veelgi. Eelnõu algatamise ajaks on pliivaba bensiini hind Eesti tanklates tõusnud üle 2 euro liitri kohta. Eesti riigil on võimalik bensiini hinna tõusu pidurdada, langetades pliivaba bensiini aktsiisimäära 350 euroni 1000 liitri kohta, mis on Euroopa Liidu miinimummäär. Pakume sellise aktsiisilangetuse välja üheks aastaks, alates käesoleva aasta 1. maist kuni järgmise aasta 1. maini. 2023. aasta talvel saab olukorda uuesti analüüsida ja otsustada, kas seda aktsiisilangetust on vaja pikendada või mitte. Aitäh!

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Annan Isamaa fraktsiooni nimel üle Riigikogu otsuse "Elektrituru reformi põhimõtete kinnitamine" Läheme uuele katsele ja loodame, et see katse ka õnnestub. Seda mitmes mõttes, esiteks, et see otsus leiab Riigikogu suure saali toetust, ja teiseks loodame, et seda menetletakse kooskõlas meie enda kodukorraseadusega ja põhiseadusega, ning et sellisel kujul,

valitsus kinnitaks elektrituru reformi ajakava. Sisu on see, et elektrimüüjatel oleks uue universaalteenusena sätestatult kohustus pakkuda väiketarbijatele börsivälist elektrienergiapaketti, mille hinnakujundus oleks kooskõlastatud Konkurentsiametiga. Seletuskirjas on meil ilusasti lahti kirjutatud, et see ei ole ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele kohustusega esitada Riigikogule mingisugune eelnõu, vaid see on selgelt sõnum ja kohustus valitsusele töötada kuu aja jooksul välja kuidas oleks võimalik seda ellu viia, ja juba hiljem selgub, kas kava elluviimiseks oleks vaja ka mingisuguseid seadusemuudatusi või mitte. Aitäh!

Nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli.

registreerus 78 Riigikogu liiget. Alustame tänase päevakorra menetlemist. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud meretöö seaduse muutmise seaduse eelnõu 472.

Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus. Head kolleegid, just oli kohaloleku kontroll. Kas on vaja kutsungit? Ei ole. Siis läheme lõpphääletuse juurde.Panen

tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 495 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Ivari Padar, palun!

sest küsimus on võimalikus näljas. Teiselt poolt on nii, kas või Eesti puhul, et Eesti on märkimisväärne söötade importija Ukrainast, märkimisväärne väetiste importija nii Ukrainast, Venemaalt kui ka Valgevenest. Ehk olukord on ääretult pöörane. Selge, et siin tuleb otsida kõiki mõistlikke lahendusi, et pandaks pilt kokku, kuidas toidujulgeolek tagada ja kuidas põllumajandus oleks jätkusuutlik ka keerulistel aegadel. Selles võtmes on see, et me täna võtame vastu vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja sellega seoses lõpetame ära vaidluse,

Ääretult oluline on see, et me mingid asjad paika paneme, sest ikka on olnud sellist poliitilist tuult, et kuidas selle kütusepoliitikaga on. Ka kolm aastat tagasi, kui tuli uus valitsus ja EKRE sai Laiale tänavale,

Kas või see teema – ma praegu vaatasin koolitoitlustamist –, et koolitoitlustamise puhul on niimoodi, et toiduainete hinnad on kahe kuuga läinud kahekordseks, võib niimoodi ütelda, ja nende summadega, mis on kohalikele omavalitsustele eraldatud koolitoidu jaoks, kuidagi ei tule välja.

Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 495. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Meie kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 490 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Isamaa fraktsiooni nimel Sven Sester, palun!

Isamaa soovis näha mõningaid muudatusi selles eelnõus võrrelduna sellega, millisena see tuli valitsusest parlamenti. Meil on hea meel nentida, et meie ettepanekuid on kas täielikult või osaliselt arvestatud. Ma käin korra läbi,

öeldes, et kui tõesti mingil põhjusel brutomassi ei ole võimalik määrata, siis saab seda kogust määrata mingite muude mõõtühikutega. Aga ka eelnõu seletuskirjas ja ka seaduseelnõu enda tekstis on väga selgelt ära öeldud, et veose brutomass on

Rohkem fraktsioonidel sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu lõpphääletus.

Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 490. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 60, vastu 17 ja erapooletuid 0, on eelnõu seadusena vastu võetud. Liigume edasi neljanda päevakorrapunkti juurde: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu 515 esimene lugemine. Palun ettekandeks siia Riigikogu liikme Indrek Saare. Liigume

Nagu Agu Sihvka pean ma selleks, et kõik ära rääkida, alustama algusest ja meelde tuletama, millest see otsuse eelnõu räägib,

on mõeldud selle jaoks, et [hinnatõusu] leevendada niimoodi, et anda tarbijatele kindlus, et äkilised hinnahüpped, mille puhul me oleme näinud kõigi aegade rekordeid, ei võtaks ära nende võimet tulla igapäevaselt toime ega tekitaks tunnet, et nad on oma hädades üksi.Meie üksi.Meie ettepanek valitsusele nende meetmete väljatöötamiseks lähtub arusaamast, et meetmed peaksid olema mitte ainult efektiivsed, vaid need peaksid olema ka inimestele mõistetavad. Kui me vaatame seda, mida valitsus siiamaani on teinud, siis 22. veebruari seisuga kehtis meil kaheksa erinevat energiahinnatõusu leevendamise meedet, mis olid seadustatud, ja need kaheksa meedet sisaldasid kõik väga erinevaid kriteeriume. Ehk segadus missugune. missugune. Ja suurem osa neist kehtivad eri aegadel. Nii et kaheksa erinevat meedet, mille sees on palju erinevaid kriteeriume, tarbijaid koheldakse põhjendamatult ebavõrdsetel alustel.

kolmas detsembrist märtsini, neljas jaanuarist märtsini ja viimased veebruarist märtsini. Kuna tegemist on kõikide puhul ka erinevate hinnakriteeriumidega ja erinevate lähtealustega, siis on segadus täielik.

See asi on aetud nii segaseks kui vähegi võimalik. Sel hetkel, kui meie tegime oma ettepaneku, mida me ise nimetasime tulenevalt sellest, et see on inspireeritud Norra meetmest, mida Eesti ühiskonnas on korduvalt energiahinnatõusu kontekstis teemana tõstatatud, oli olukord, kus valitsus oli kehtestanud

miljonit eurot. Me mäletame, et see kehtis valikuliselt ja eeldas seda, et inimesed pidid minema tihtipeale väga rohkete paberite alusel tõestama kohalikule omavalitsusele, et neil on õigus

ja broneeris selle jaoks 79 miljonit eurot, millestcirca10% kulus bürokraatia rakendamiseks, siis 1. märtsi seisuga olid linnad ja vallad teinud väljamakseid 52

kogu pakist kui see, mida valitsus nägi ette uue bürokraatia ülesehitamiseks. See omakorda näitab, kuivõrd läbimõtlematu, naeruväärne ja eluvõõras oli tegelikult valitsuse sellisel kujul rakendatud meede.

Nad kehtestasid nimelt selle, et gaasiarvete hinnapiir kodutarbijatele oleks 6,5 senti kilovatt-tunni kohta ja kompenseeritakse kuni tarbimiseni 2,75 megavatt-tundi kuus. täiesti abiks nendele inimestele, kes gaasiga kütavad. Aga seal kõrval nende inimeste jaoks, kes elektriga kütavad, keda on kordades ja kordades rohkem kui gaasiga kütvaid inimesi,

Riik peaks ometi suutma oma otsuseid põhjendada. Ma saan aru, et mingitel juhtudel nii-öelda diskrimineeritakse positiivselt või minnakse appi sinna, kus vajadus on kõige suurem. Aga antud kontekstis ei ole ma kuulnud ühtegi sisulist põhjendust, miks nii tehakse.

teeb ettepaneku käsitleda inimesi võrdselt, sõltumata sellest, milline on see energiakandja, mis aitab nende tuba soojaks kütta.

hinnaosast, mis on suurem kui 0,06 eurot ehk 6 senti kilovatt-tunni kohta – see on ilma käibemaksuta number –, ja kuni

Ma väga loodan, et te seda ettepanekut toetate ja me lõpetame selle jabura olukorra ära.Lisaks me lõpetame ära olukorra, kus kõik need meetmed hakkavad kehtima eri ajal.

mis puudutab maagaasi ja erinevaid kütteallikaid, ei ole mingit põhjust arvata, et selle aasta jooksul tekiks stabiliseerumine ja hinnad jõuaksid aastatagusele tasemele. Võtame

Me teame, et riigina ja ühiskonnana on see paraku hind, mida me peame selle sõja eest maksma. Aga teeme seda niimoodi, et meie inimesed ei jää oma kodu kütmisega hätta, et meie inimesed ei pea istuma külmas majas, sest nad personaalselt ei saa nende arvetega hakkama. Läheme siis koos, kogukonnana, ühiskonnana appi neile, kellele nende kõrgete energiahindade talumine üle võimete käib. Sellepärast on mul jätkuvalt teile üleskutse, et te lahkesti toetaksite sotsiaaldemokraatide ettepandud Riigikogu otsust ettepaneku tegemiseks Vabariigi Valitsusele, et selleks aastaks kehtestataks võrdsetel alustel kõigile inimestele, kes saavad oma toa soojaks kas elektrist, gaasist või kaugkütte kaudu, toetusmehhanism, millest on võimalik aru saada ja mis kohtleb inimesi võrdselt, eelistamata arusaamatutel asjaoludel üht energiaallikat teisele. Mõelgem ka selle peale, et kui me praegu kutsume üles nii oma riigi tasemel kui ka laiemalt neid riike, kes on eriti suures sõltuvuses Vene gaasist, et otsime esimesel võimalusel sellele alternatiivid, siis millegipärast meie valitsuse ettepanek ja meie Riigikogu ärakoputatud asjad lähevad pigem leevendusi pakkuma just selle kütteallika puhul, millest me tahame vabaneda.

on saatuse tahtel teinud valiku, mis põhineb suuresti Vene gaasil, või on teinud valiku, mis põhineb Põhjamaade elektriturult ostetud elektril, ja sõltumata sellest, kas see gaas või elekter jookseb otse inimese majja või tuleb toasoe talle kaugkütteteenuse pakkuja

Aitamaks just koalitsioonisaadikuid, kes praegu siin saalis istuvad, kabinetis kuulavad ja õue vaatavad, et oi, päike paistab ja akna juures on juba päris soe, ja võib-olla veel sirvivad oma veebruarikuu küttearvet või elektriarvet,

mis sa neile saadikutele ütleksid, miks täna seda meie ettepanekut peaks toetama ja miks sellega ei saa oodata sügiseni ega oodata uut kütteperioodi? Aitäh, Jaa, kui me neid küttearveid vaatame, siis on väga suhteline, millega võrreldes veebruari arve ei olnud teab mis suur.

Aga lisaks sellele, et kuna detsembri arved olid nii suured ja veebruaris juba kaks korda väiksemad ja tundus, et on hästi, kuigi nad ikka olid kaks korda kõrgemad, kui oleks arvanud oma kodu eelarvet tehes aasta tagasi, ma arvan, et keskmine temperatuur Eesti kodudes selle aasta veebruaris – see on mu subjektiivne hinnang selle põhjal, mida ma inimeste käest kuulnud olen ja mida ma näinud olen – oli kindlasti oluliselt madalam, kui see oli aasta tagasi. Jah, niikaua, kuni see ei hakka inimeste tervise peale, ja niikaua, kuni selle pärast ei jää lastel kodutööd tegemata või neid ei tehta puudulikult, niikaua loomulikult on see ju

siis on tagasilöögid väga rängad, sest selle jaoks, et oma küttearved ära maksta, tuleb kuskilt kokku hoida. See kokkuhoid tuleb kas kõhu arvel, hobide arvel laste hariduse arvel, sest ka haridusega on seotud kulud, huvihariduses ja nii edasi, või veel mingi kolmanda‑neljanda hädavajaliku asja arvel, mida me peame 21. sajandil elementaarseks. Me ei peaks inimesi selliste valikute ette panema. Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu meelest sirget teed pidi eesmärgi suunas liikumine tundub igati mõistlikum, kiirem ja inimestele arusaadavam kui mingisuguste haakide tegemine. Niisamuti, kui me ütleme, et haridus on prioriteet,

Kindlasti. Kui me lõpuks räägime laiapindsest riigikaitsest või elanikkonna valmisolekust kriisiga toime tulla, siis seal on väga palju komponente. Üks nendest komponentidest on kindlasti sõjaline. Selles suhtes on ühiskonnas valitsenud üsna lai konsensus, eriti viimastel aegadel.

paraku täiendavaid kulusid, ja kui riik ei lähe appi, siis osa inimesi jääb nii-öelda hammasrataste vahele, sest neil ei ole seda tugevusvaru, neil ei ole seda

Me ei taha ju seda olukorda. Selle jaoks ongi ju riik ja ühiskond, et me võtaksime need nurgad ühiselt maha lihvida, et meil oleks maksimaalne ühine arusaam sellest, et perspektiivis meie jaoks, selle jaoks, et me saaksime oma asju ajada siin Eestimaa pinnal nii, nagu me tahame, selles vaimus, mida me oleme oma põhiseaduses deklareerinud, tuleb hetkel hoida väga kokku ja aidata neid, kellel on kõige raskem.

ma tõesti ei tea. Me ju olime sunnitud jälgima neid valitsuse pidevaid avalikke kaklusi sellel teemal, mida nad teevad ja mida nad ei tee. Anti hulk lubadusi, millest mõned mingil kujul realiseerusid. Ka see meie otsuse eelnõu ongi ju ettepanek teha asju palju lihtsamalt, õiglasemalt ja inimeste väärikust vähem riivavalt. See ongi ju tegelikult alternatiiv sellele, et sa solgutad inimesi bürokraatiaga ja kulutad sellele väga suure osa sellest rahast, mida sa saaksid tegelikult inimeste energiaarvete kompenseerimiseks panna. Kui Kui tulla tagasi selle juurde, millele ma varem viitasin, siis selle niinimetatud Aabi meetme puhul meetme puhul oli 1. märtsi seisuga välja makstud neid toetusi 7,2 miljoni eest, aga 7,2 miljonit miljonit on väiksem number kui kogu selle meetme rakendamiseks ettenähtud täiendav kulu puhtalt bürokraatiaaparaadi jaoks.

Aitäh, austatud eesistuja! Austatud ettekandja! Ma vaatan, et tarbijatena käsitlete te siin selles eelnõus eraisikuid, inimesi.

võrguteenust, elektrit või gaasi tarbivad, kellel on nii-öelda liitumispunkt. Aga loomulikult, me [ei räägi] energiamahukatest tootmistest. Need mahud, millest me siin räägime, kuni kolm megavatt-tundi kuus,

disainida nii-öelda rätsepaülikonda, kuidas neile appi minna, samal ajal mitte jälle soodustades järjest suuremat tarbimist, sest lõppkokkuvõttes energiasääst ja säästlikud lahendused on asi, mille suunas me peame liikuma. Seda häirekella on viimastel aegadel eriti kõvasti löödud, et miks me peame seda tegema. Lisaks sellele on muidugi selles

Aga jällegi, oluline on see, et reeglid oleksid sellised, et nendest oleks võimalik aru saada. Nagu ma ütlesin, kaheksa meedet ja praktiliselt kõik erinevate kriteeriumide alusel, osa neist veel tohutu bürokraatiaga, kui sa pead tõestama, et sa ei ole kaamel, ja minema, käsi pikal, paluma – see kindlasti ei ole mõistlik viis oma kodanikele, ka neile kodanikele, kes tegelevad ettevõtlusega, appi minna. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Tõepoolest, me elame ajal, kui täna esitatud eelnõust saab homme ebaküps, selles mõttes, et ta vajab tihtilugu täiendamist, kuna maailm muutub nii kiiresti. Mu küsimus teile tuleb sellest valdkonnast, et tihti tuleb selliste eelnõude või otsuste peale koalitsioonilt vastus, et ärge murdke lahtisest uksest sisse, see kõik on meil juba plaanis, eks ole, me ühtlustame ja nüüd see analüüs on tehtud ja liigume edasi. See on üks versioon. Teine versioon on see, et öeldakse, et kannatage et see ongi vabaduse hind. Kuidas teile tundub, mis see koalitsiooni vaade sisuliselt võiks olla selle otsuse eelnõu kontekstis? Kas mõlemad korraga või üks nendest lahendustest või mitte kumbki? Aitäh, sinu küsimus oli esitatud optimistlikust vaatenurgast lähtuvalt. Paraku, mina ei ole kuulnud, et valitsusel oleks mingit tõsist plaani seda, maakeeli öeldes, läbu korda teha. Kui sa viitasid sellele, et vabadusel ongi kallis hind, siis jah, on küll. Aga me võiksime seda hinda võrdselt maksta. Antud juhul on valitsus otsustanud, et need, kes kütavad oma kodu elektriga, peavad millegipärast selle vabaduse eest maksma kaheksa korda rohkem kui need, kes kütavad oma kodu gaasiga. Ma ei ole siiamaani saanud ühtegi adekvaatset vastust sellesama viidatud valitsuse poolt. Ma väga ootan, et keegi ükspäev tegelikult astuks diskussiooni ja selgitaks mitte ainult mulle, vaid kogu ühiskonnale, miks selline vahetegemine on ette võetud. See on diskrimineeriv, see on ebavõrdne kohtlemine ja see tekitab täiendavaid pingeid, mida, ma arvan, tänasel päeval ei ole üldse kohe mitte mõistlik tekitada.

samas stiilis eelnõuga ja ütlevad, et see on väga hea eelnõu? Kas teil on kogu aeg nagu see, et ühel päeval on üks arusaam ja teisel päeval teine? Või nagu ma rahanduskomisjonis olen aru saanud, et sotsidele oli viimane kord käsk antud, et kõigele, mis teised ütlevad, vastu olla ja ainult enda eelnõusid kaitsta. Kas ma olen millestki valesti aru saanud? Jaa, lugupeetud kolleeg, sa oled valesti aru saanud.

Küsimus on selles, kas te näete, et eelnõuga, mis eile laual oli, ei saa aidata kaasa, et inimestel elektri hind alaneks.

Nii et selles mõttes on mul väga raske midagi lisada. Ma arvan, et need ettepanekud, mis ütlevad, et me võiksime justkui Eestis saada iseseisvalt hakkama või kehtestada reegleid, mis tegelikult viivad meid ühtselt energiaturult välja, ei ole kunagi teostatavad. Ma ei saa kuidagi öelda, et

Tänan küsimast! Ma arvan, et see eilne diskussioon Riigikogu saalis oli kindlasti piisav selleks, et aru saada, mis on sotsiaaldemokraatide seisukoht. Me oleme teinud otsuse eelnõu, millele ma palun teie toetust, hoolimata sellest, mida me arvame kolmandast, neljandast või viiendast asjast maailmas.

Ma ei arva, et see oleks kuidagi teile keelatud. Sotsiaaldemokraadid teevad oma valikud vastavalt oma äranägemisele, et mis on ühiskonna jaoks kõige loogilisem, selgem ja efektiivsem viis

Austatud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Austatud eelnõu üleandjad! Proovin lühidalt teha ülevaate sellest, mis toimus komisjonis 21. veebruaril

suuremas osas rääkisid oma nägemusest ametnikud. Kuna eelnõu puudutab rohkem sotsiaalmeetmete rakendamist, siis räägiti nendest meetmetest, mis tol hetkel

võeti välja toetusi ja kui palju plaanitakse veel toetusi välja võtta. Lõppkokkuvõttes küsiti erinevat informatsiooni. Arutati loomulikult selle üle, missugused on nende meetmete tulemused, kas rakendatud meetmete tulemused on piisavad või ei ole piisavad ja mida oleks vaja veel teha. Lõpuks tehti ettepanekud võtta eelnõu täiskogu päevakorda 9. märtsil ja viia läbi eelnõu lõpphääletus. Teile on ka küsimusi. Aivar Kokk, palun!

aga ei ole arvestatud sellega, et neid asju võiks omavahel liita. Mõnel kodutarbijal on elektrikulu väga väike, aga ta kasutab gaasi oma kodu soojaks tegemiseks ja ka köögis. Keegi teine on puhtalt elektritarbimise peal, gaasi üldse ei kasuta.

algul välja tuli, selle esimese jaotusega. Hiljem muutus asi normaalsemaks. Miks algul selline tehti? Ma ei oska konkreetset põhjust välja tuua, miks selline skeem sai valitud, aga ma eeldan, et olukord oli ja reageerida oli vaja kiiresti. Te ise teate, et koalitsioonivalitsus on kokkuleppevalitsus. Kokku lepiti sellises asjas ja arutati seda asja.

täiesti ebavõrdsel moel, see vahe oncircakaheksakordne ehk elektriga kodu kütvatele inimestele minnakse kaheksa korda väiksemas mahus appi? Mis see peamine argument on, miks seda tehakse?

Aitäh! Hea ettekandja! See energiakandjate kompenseerimine ja võrdne kohtlemine on selline huvitav konstruktsioon. Ma jätkan küsimusega selle kohta, kas komisjonis kuidagi seda puudutati

selleks ajaks valitsus oli juba teinud teatud otsused. Aga ma arvan, et põhiline põhjus, miks sellist arutelu ei ole olnud, ongi see, et me saime erinevad sõnumid ja hinnakasv toimus ka erineval ajal. Ehk informatsioon tuli erineval ajal, oli vaja erineval ajal erinevalt reageerida, ja

ilmselt tuulegeneraatorid ja tuuletootjad suudavad rohkem elektrit toota ka suveajal, kui hinnad lähevad veel rohkem alla. Aga sellest, milliseks kujuneb järgmine talv, tuleb rääkida juba täna. Missuguseid meetmeid rakendatakse juhul, kui toimub

Heiki Hepner, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Kas te komisjonis jõudsite oma mõttevahetuses selle eelnõu üle tõdemusele, et ka sel niinimetatud rohepöördel on oma roll hinnakasvus?

oleks ka mõistlik CO2hinna võtmisest loobuda või see hüvitada, mitte ringiga elanikelt see raha kokku korjata. Kas selle saastekvoodi hüvitamisest oli juttu? Kui Kui vaadata veel tänast seisu, kui julgeolekuolukordki on muutunud, siis selle võtmine on täiesti arulage. Kas olete minuga nõus? Kas sellest oli komisjonis juttu? Aitäh!

meetmepõhiselt. Sellist globaalset ja suurt arutelu ei olnud, see ilmselt ei olnud selle arutelu eesmärk.Mis puudutab CO2-süsteemi, siis teie ettepanekuga mina nõus ei ole. Ma seletan, miks.

selle väitega ma võin mingil määral nõus olla. See süsteem ei toimi, kuna süsteemis on päris palju spekulatsiooni. See loomulik hind ei ole ette nähtud, see hinnakasv ei ole ette nähtud nii, nagu mõeldi. Süsteemis on selgelt viga ja süsteemi tuleb parandada. Aga kuidas seda parandada? Kas loobuda CO2hinna rakendamisest? Selle üle peab toimuma suurem ja laiapõhjalisem diskussioon ja see ei ole meie saali diskussioon. See on kas komisjoni või europarlamendi saali diskussioon, seal tuleb arutada,

Eks Brüsselis, ma loodan või ma olen kindel, ole väga targad poliitikud, kes vaatavad sellele asjale otsa ja mõtlevad, et oot‑oot‑oot, midagi on valesti. See probleem ei ole ainult Eesti probleem, see on probleem Prantsusmaal, Saksamaal, rääkimata kõikidest teistest riikidest. Ma loodan, et sealt tulevadki mingid mõistuse märgid ja siis öeldakse, et äkki me teeme ikka midagi valesti ja tuleb süsteemi teistmoodi korraldada. Eks aeg näitab. Loodame ikka, et kõik asjad saavad korda. Rohkem küsimusi ei paista. Tänan! Avan läbirääkimised. Läbirääkimistel saavad sõna vaid fraktsioonide esindajad ja komisjonid. Aivar Kokk Isamaa fraktsiooni nimel, palun! Hea juhataja! Head kolleegid! Isamaa Erakond on alati olnud seisukohal, et tuleb toetada neid eelnõusid, mis on mõeldud Eesti inimeste ja ettevõtjate toetamiseks,

Eile me kuulsime, kuidas pannakse kohustus toota miinusega elektrit, kuigi eelnõus on väga selgelt kirjas, et Nord Pooli elektrituru Eesti energiapiirkonna turgu valitseval elektritootjal – selleks on ainult Eesti Energia, mis on riigiettevõte on kohustus müüa otse, ilma börsi vahenduseta elektrimüüjatele elektrit, mis on vajalik uue universaalteenuse kohustuse täitmiseks. Ja nüüd see, mis on oluline: "Hinnakujundusel lähtutakse elektrienergia tootmise kuludest ning kapitali tootlusest vastavalt Konkurentsiameti kehtestatud reeglitele ning hinnad kooskõlastatakse Konkurentsiametiga." Ehk täna me ei peaks midagi arutama, kui me oleks sellega nõus olnud.Elektri omahind Eesti Energia juhtide sõnul on alla 30 euro megavatt-tunni eest. Paneme sinna kõik kasumid ja riigimaksud [juurde] peale CO2[tasu] ja see jääb alla 50 euro.

Minu arvates siin ongi see küsimus, et me ei soovi nagu aru saada, mis tegelikult meie eesmärk on. Me keegi ei taha minna kauplema.

Sukasäärest on võetud pensionäridel ja noortel peredel viimane raha, et ära maksta detsembri, jaanuari ja veebruari arved. Märtsis need arved ei vähene ega ka mitte aprillis. Kui ilm väga soojaks läheb, siis aprillis on kergem. Eilne gaasi hind oli võrreldes aastatagusega 20 korda tõusnud, mitte protsentides, vaid 20 korda. Kui lähme täna tanklasse, siis me näeme, et bensiini hind on kaks eurot, sent siia-sinna. Täna on vaja kiireid otsuseid teha, ei ole kasu sellest, kui me teeme need otsused jaanipäeval.

millist aktsiisi vähendama hakatakse. Selle peale vastas minister, et me ei tea praegu midagi, me arutame, valitsuses ei ole seda teemat üles võetud. Aga pressiteade oli Keskerakonnal juba ammu, et küll on käibemaks 9%, küll on aktsiisid alla viidud. Tegelikult ju mitte midagi ei toimu. Kas tõesti 20‑kordne gaasi hind ei pane ühtegi inimest mõtlema? Ei ole nii, et gaasitarbimine on Eestis väga väike. 200 000 kodutarbijat kasutab gaasi. 200 000 kodutarbijat. Kas on mingi kompensatsioon välja mõeldud ja pakutud, kuidas minna üle alternatiivküttele? Sama on ju elektriküttega. Palun kolm minutit.

ja lepime kokku, kuidas me saame oma Eestimaa inimesi ja ettevõtjaid toetada nii, et nad suudavad ära elada ka järgmised kuud, majandada ennast, et nad ei peaks minema pankrotti ega peaks oma kodust

See peaks olema meie eesmärk: unustada mõneks ajaks ära opositsioon ja koalitsioon ning püüda ühiselt meie oma inimesi ja oma ettevõtteid aidata. Sõltumata sellest, et eile Jevgeni ei olnud eelnõu läbi lugenud ja tänane ettekandja ei olnud ka meie eelnõu läbi lugenud ning nad tegid kriitikat ja

mingit muud eesmärki olla ei saa. Aitäh! Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. Kuna meil muudatusettepanekuid ei ole, siis me saame ka lõpphääletuse ette valmistada.Austatud

Austatud Riigikogu, panen teie ette hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu 515. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Nii, meie viies päevakorrapunkt on ettekanne ""Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" heakskiitmine" elluviimise kohta 2021. aastal. Enne kui justiitsminister tuleb seda punkti tutvustama, juhin teie tähelepanu, kuidas me seda menetleme. Kõigepealt on justiitsminister Maris Lauri ettekanne, kuni 30 minutit, seejärel on igal Riigikogu liikmel võimalik ettekandjale esitada üks suuline küsimus ja läbirääkimistel saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad. Riigikogu selle arutelu lõpus otsust vastu ei võta. Palun, justiitsminister Maris Lauri!

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Kriisiolukorrad näitavad eriti selgelt, kui oluline on juhinduda õigusriigi toimimise aluseks olevatest põhimõtetest. Nende põhimõtete tagamisel mängivad olulist rolli ka hea õigusloome põhimõtted. Hea õigusloome viitab õigusloomeprotsessile, mis on kaasav, ettenähtav ja tõenduspõhine. Hea õigusloome on majanduse konkurentsivõime ning inimeste heaolu ja turvalisuse tagamise eeltingimus.2020. aasta novembris võttis Riigikogu vastu otsuse, millega kiideti heaks "Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030". Selles dokumendis on kokku lepitud Eesti õigusloomepoliitika pikaajalises visioonis ja hea õigusloome põhimõtetes, mis on aluseks seaduseelnõude menetlemisel, õiguskeele arendamisel ning koostöö ja arendustegevuse korraldamisel."Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" ehk lühidalt ÕPPA on jätk Riigikogu 2011. aasta otsusele "Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018". ÕPPA‑ga ei ole märkimisväärset suunamuutust kavandatud. Jätkuvalt on oluline, et õiguslik sekkumine on viimane abinõu, enne kaalutakse ka muid võimalusi. Loodud seadused peavad olema selgelt mõistetavad ja järgitavad ning koormama inimesi, ettevõtjaid ja huvirühmi nii vähe kui võimalik. Uuendusena näeb ÕPPA ette kohustuse, et Riigikogule esitatavale täitmise ettekandele lisatakse eksperdiarvamus. 2021. aasta kohta koostas eksperdiarvamuse Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital.ÕPPA panustab ka strateegia "Eesti 2035" sihi saavutamisse, mille järgi riigivalitsemine on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne. Riigivõimu teostatakse ausalt ja läbipaistvalt, järgides õigusriigi põhimõtteid ning tagades inimeste põhiõigused ja vabadused.Tänases ettekandes annan ülevaate 2021. aastast ehk uute õigusloomepoliitika põhialuste kehtimise esimesest aastast. Põgusalt on viiteid ka kahele eelnevale aastale, mille kohta ettekannet ei ole tehtud.Head Riigikogu liikmed! Viimased aastad on tõstnud esile vajaduse, et õigusloome oleks paindlik ja tulevikku vaatav. Mitte kunagi varem ei ole iseseisvuse taastanud Eesti pidanud riigina silmitsi seisma nii kiiresti areneva ja pikalt kestva kriisiga, nagu seda on olnud kaks aastat kestnud viiruskriis. Lisame siia eelmise aasta teisest poolest kiiresti tõusnud energiahinnad ja Putini algatatud sõja Euroopas. Ärgem unustagem ka rohepööret, mis eeldab olulisi muutusi väga paljudes valdkondades, ka inimeste käitumises. See kõik avaldab mõju õigusloomele.Õigusloome peab olema piisavalt paindlik, et riik saaks tõhusalt reageerida ühiskonnaelus või väliskeskkonnas toimuvatele muutustele. Samas peab see olema piisavalt ettenähtav ja stabiilne, et säilitada ja suurendada inimeste usaldust riigi tegevuse vastu. Nende kahe vastandliku põhimõtte tasakaalustamiseks peab olema tarkust, järjepidevust ja vahel ka jonni.2020. aastal alanud koroonakriis tõestas, et Eesti õigusloomeprotsess on piisavalt paindlik ja võimaldab kiiret reageerimist. Ametkondade koostöö põhines koosloomel, aga vajadusest tulenevalt tähendas see ka napimaid ja lühemaid arutelusid ja kaasamisi. Kuid kiirustades ettevalmistatud õigusaktid ja huvirühmade kesine kaasamine ei tohi saada õigusloomepraktika tavapärasteks osadeks. Õiguslikud lahendused peavad olema läbi mõeldud, lahendama päriselu probleeme ning olema välja töötatud avatult ja läbipaistvalt.Justiitsministeeriumil on õigusloome koordineerija roll ja ta kontrollib kõikide valitsuse algatatud seaduseelnõude kvaliteeti. ÕPPA täitmise kohta koostatud eksperdiarvamuses on tõdetud valimisse võetud eelnõude põhjal, et õigusaktide normitehniline ja juriidiline kvaliteet ei ole piisav. Eelmisel aastal Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud 109 eelnõust nähtub, et valdavalt on nende normitehniline kvaliteet hea, kuid 11% eelnõudest on ulatuslike normitehniliste puudustega. Seega, nendest andmetest võib järeldada, et probleemi normitehnilise korrektsusega valdavalt ei ole, kuid ka 11% on liiga palju ja selle osakaalu vähendamisega tuleb kindlasti tegeleda.Seaduseelnõud vastavad enamasti kirjakeele normile, seda on nenditud ka eksperdiarvamuses. On oluline, et ka eelnõu ja seletuskirja viimane versioon oleks enne Riigikogule esitamist toimetatud. Mitte kõikides asutustes-ministeeriumides ei ole ametis keeletoimetajat ja seda on aeg-ajalt tunda ka Justiitsministeeriumisse jõudvates kooskõlastusele tulevates eelnõudes.Ühe väljakutsena näeme eesmärki, et seletuskirjades oleks senisest enam ja süsteemsemalt esitatud eelnõu põhiseaduspärasuse analüüs. Sellele on tähelepanu juhitud ka eksperdiarvamuses, kus on märgitud, et valimisse võetud eelnõude seletuskirjades valdavalt ei ole seda tehtud. Põhiseaduspärasuse analüüs on aga oluline infoallikas seaduse rakendajatele. Tehnoloogia kiire areng, kuid ka kriisid nõuavad põhiseaduspärasuse järgimist ja kaalumist järjest enam.Seadusandja tahte täpsustamiseks pöördutakse sageli esmalt just seletuskirja poole. Enamasti eelnõu Riigikogu menetluse käigus muutub, mistõttu seletuskirja algtekst ei vasta enam seadusele. Riigikogu menetluses tehtud muudatuste kohta koostatakse eraldi seletuskiri, kuid see, mis osas seletuskirja algtekst on asjakohane ja mis mitte, tuleb igal lugejal endal tuvastada. Seaduse rakendajate aega aitaks oluliselt kokku hoida, aga ka arusaamist [parandada] see, kui oleks olemas üks seletuskiri, mis tervikuna vastab vastuvõetud seaduse tekstile. Ehk tasub meil otsida võimalust, kuidas selline olukord saavutada.Enne seaduseelnõu ettevalmistamist koostatakse väljatöötamiskavatsus ehk VTK. Selle laiem väärtus on selles, et ta muudab õigusloome ettenähtavaks ja läbipaistvamaks, võimaldab varakult algatada avaliku arutelu ja kaasata huvirühmasid. VTK‑de koostamise kohustus on kehtinud kümme aastat. Tihti väidetakse, et VTK koostamine on liigne bürokraatia, see on formaalne ja venitab asjatult seadusloomeprotsessi. Kuid mitte keegi ei keela ju teha VTK‑d sisuliselt ja viisil, et temast tõesti kasu avalikud arutelud eelnõu vajalikkuse, põhjendatuse ja sisu üle algavad varakult, siis on võimalik eelnõu valmimise, sealhulgas kooskõlastusringi ja vastuvõtmise protsessi lühendada, sest põhimõttelised vaidlused on peetud varakult ja puudutatud osapooled on juba alguses olnud kaasatud. Justiitsministeerium otsib lahendusi, kuidas VTK koostamise kohustust senisest rohkem ja sisukamalt täidetaks. Alates möödunud aastast esitab valitsus VTK‑d teadmiseks ka Riigikogule. Seni on seda tehtud umbes pooltel juhtudel. Uue korraldusega ilmselgelt veel harjutakse. Riigikogu komisjonid on üldjuhul võtnud VTK‑d teadmiseks ning nende kohta arvamust ei ole avaldanud.Nüüd

Rahvusvahelises võrdluses on Eesti mõjude hindamise süsteemi hinnatud väga heaks. OECD 2021. aastal tehtud õigusloomepoliitikat puudutava uuringu kohaselt on Eesti seaduseelnõude mõjude hindamise süsteem kvaliteedi poolest 37 riigi seas neljandal kohal. See koondnäitaja kõrge skoor tulenes mõjude hindamise läbipaistvusest ning nõuete süsteemsest kohaldamisest. Kuigi mõjuanalüüside kvaliteet on paranenud ja mõjude hindamise süsteemi on rahvusvaheliselt tunnustatud, on samal ajal kasvanud ka ootused mõjuanalüüside kvaliteedile. Seetõttu on oluline tagada, et mõjuanalüüsid oleksid senisest enam andmetega toetatud, koostamisse oleksid kaasatud huvirühmad, halduskoormus oleks põhjalikumalt hinnatud ning olulise mõjuga muudatuste puhul oleks kavandatud ka järelhindamine. Iga regulatsiooni mõjusust saabki kõige täpsemalt hinnata tagantjärele. Järelhindamisi kavandatakse praktikas veel vähe. Eelmisel aastal algatas valitsus Riigikogus kolm sellist eelnõu, kus oli kavandatud ka järelhindamiskohustus. Lisaks oli kaks eelnõu, kus vastav kohustus oli kavandatud seletuskirjas. ÕPPA järgi on seatud eesmärk, et järelhindamise osakaal peaks kasvama. Kuid järelhindamine ei ole iga eelnõu puhul vajalik ja ressursikulu arvestades tegelikult ka Üks uutest nõuetest, mille ÕPPA sätestab, on kohustus kavandada järelhindamine sellisel juhul, kui seaduseelnõu puhul on jäänud väljatöötamiskavatsus kiireloomulisuse tõttu koostamata. Järelhindamiskohustus võetakse seadusega, vastav norm kavandatakse seaduse rakendussätetesse. Justiitsministeerium hindab senisest süsteemsemalt, milliste muudatuste puhul puhul tuleks järelhindamine kavandada, teeb vastava ettepaneku ning seirab, et võetud kohustust ka täidetaks ja järelhindamise aruanne koostataks. Riigikogul on järelhindamise osakaalu suurendamises oluline roll nii-öelda nõudluse kujundajana. Mida rohkem järelhindamise aruandeid küsitakse, seda enam suunab see valitsust neid kavandama. Õigusloome kvaliteedi ja läbipaistvuse tagamise eesmärgil arendatakse riigi koosloomekeskkonda. See on Justiitsministeeriumi, Riigikantselei ja Riigikogu Kantselei koostöös loodav IT‑lahendus, mis koondab kogu õigusloomeprotsessiga seotud teabe, alates eelnõu väljatöötamisest kuni seaduse Riigi Teatajas avaldamiseni, ühte kohta. Koosloomekeskkond koosneb ühelt poolt kinnisest töökeskkonnast, kus saab ühtsete mallide ja tööriistadega ette valmistada õigusloomealgatusi, näiteks väljatöötamiskavatsusi või seaduseelnõusid, ning teiselt poolt avalikust vaatest, mis annab üldsusele selge pildi eelnõude menetlemise käigust ja ettevalmistatud materjalidest. Samuti annab see senisest parema võimaluse õigusloomeprotsessis kaasa rääkida. 20[2]1. aastal jõuti arendustega esimese VTK ja seaduseelnõu koostamise etappi. "Eesti 2035" aluspõhimõttena on väljendatud, et Eesti õiguskeskkond ning valitsemiskorraldus soosivad ühiskonna sidusust, uute lahenduste kasutuselevõttu, innovatsiooni ja paindlikku riigivalitsemist. Strateegiadokumendi üheks tegevuseks on koosloomel põhineva poliitika kujundamine ja elluviimine, sealhulgas õigusloome ja kaasamise tööriistakasti väljatöötamine ja rakendamine. Riigi koosloomekeskkonna arendamine panustabki nende eesmärkide saavutamisse. Kuigi riigi koosloomekeskkond loob tehnilised võimalused õigusloome kvaliteedi tagamiseks, sõltub õigusloome kvaliteet endiselt siiski eelkõige õigusloomejuristidest. Eelmisel aastal hoogustus diskussioon õigushariduse kvaliteedi teemal ja see puudutab ka õigusloomejuriste. Õigusloomejuristidel on nõutavad spetsiifilised oskused ning nende kutseoskuse taseme tõstmiseks on loodud õigusloomeakadeemia, mille raames toimuvad erialased ja tööks vajaliku kompetentsi teemalised koolitused. Spetsiaalselt õigusloomejuristidele korraldatakse õigusloojate konverentsi õiguskeelepäeva. ÕPPA‑s seatud eesmärkide saavutamise eelduseks on see, et õigusloomejuristi elukutse oleks sedavõrd atraktiivne, et uute ametnike leidmiseks korraldatud konkursse ei peaks tunnistama luhtunuks. Selleks et järelkasvu tagada, tuleb sellele eraldi keskselt tähelepanu pöörata. Kokkuvõtteks. Õigusloome kvaliteedi tagamine on keeruline ülesanne. Selle ülesande täitmise õnnestumise eeldus on, et kvaliteeti puudutavate teemadega tegeldakse süsteemselt ja pidevalt. See on kõigi õigusloomeprotsessis osalejate ühine ülesanne ja lõpptulemus sõltub sellest, kuivõrd igaüks meist hea õigusloome põhimõtteid kokkulepitud viisil järgib. Sellest sõltub ei rohkem ega vähem kui õigusriigi tugevus. Aitäh! Ma olen valmis vastama küsimustele. Hea justiitsminister, teile on küsimusi. Peeter Ernits alustab, palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! 23 lehekülge on üsna piinlik lugeda, eriti kui mul on käes siin varasemate aastate materjalid, kus on konkreetsed ... Ühe küsimusega on väga raske [seda öelda],

Aga ma ei tea, milline seis on praegu. 2019, kui kogu seda asja ette valmistati, öeldi, et tuleks koostada asjakohane koolitusprogramm. Ma loen teie ettekandest, et tuleviku arengusuunana peaks hakkama seda tegema.

arenema? Aitäh! Näiteks eelmise aasta lõpus toimus õiguskeelepäev, kus oli osalisi kõikidest asutustest, kes õigusloomega kokku puutuvad,

Aitäh! Austatud minister, ma tänan selle ettekande eest. Aga ma tahaksin küsida, kuidas on lahendatud see küsimus, et ajutise kaitse all tulevad meile siia ukrainlased, kellel on samaväärsed õigused meie kodanikega,

Aitäh! Hetkel ei ole teada, kui suurt abi nad vajavad. Me oleme protsessis väga algusjärgus. Aga mul oli eile kohtumine advokatuuri esindajatega. Näiteks nemad ütlesid, et nad on kaardistanud need inimesed, kes on valmis kapro bonoõigusnõu andma. Kindlasti me jälgime seda, et seda õigusnõu, mida

mõttes hea tulemuseni jõuda. Kas on positiivseid näiteid, kui VTK on tegelikult aidanud meil parema lahenduseni jõuda? Aitäh!

valitsuse eelnõud peavad Justiitsministeeriumist läbi käima, siis me kindlasti eriti hoolikalt seda jälgime. Tuleb tunnistada, et eks me siis ka vaidleme selle üle. Neid vaidlusi on tõesti viimastel kuudel olnud rohkem ja selgitamist selle tõttu rohkem. Kindlasti, mis puudutab väljatöötamiskavatsusi, siis ka siin oleme ühel ja teisel korral palunud põhjalikumalt selgitada, miks ühel või teisel juhul neid ei Suhteliselt hiljuti saatsin kirja haridusministeeriumile ja ütlesin, et see eelnõu ei ole enam kiireloomuline, palun tehke VTK ja lahendage see probleem ära, sest isegi seletuskirja põhjal jäi väga palju küsimusi üles. Ütleme nii, et kui tõesti on mingi kiireloomuline asi, vahel ju ongi väga kiireloomuline, siis tuleb neid küsimusi, mis tegelikult tuleks lahendada VTK‑s, selgitada seletuskirjas. Selle tõttu peab seletuskiri olema mahukam ja põhjalikum. see on ka valikute koht teatud mõttes. Eks me seda jälgime. Ma kinnitan, et väga paljudel juhtudel ongi Justiitsministeeriumi ettepanekud eelnõude koostajatele olnud ühte või teist analüüsi näiteks põhjalikumalt teha.

Mis puudutab küsimust normitehnikast ja juriidilisest kvaliteedist, siis see on ka kindlasti üks asi, millega pidevalt tegeldakse, see vajab spetsiifilist ettevalmistust.

et õigusloomejuristi ametikoht eeldab teatud oskusi, mida kõigil kohe ei ole, see vajab ettevalmistamist. Võib-olla paljudele ei tundu see ka esimese hooga atraktiivne, sest nõudmised on küllaltki kõrged selle ameti puhul. Nii et

lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Õigusloome üldine põhimõte on see, et seaduse tekst peaks olema selge, arusaadav ja üheselt mõistetav

et seal on kaks lahendust, kaks teed. Üks on see, et kui mingi eelnõu kohta tuleb ikkagi väga palju küsimusi ja etteheiteid või need on olulise, tõsise iseloomuga, siis tuleb eelnõu muudatused suhteliselt kiiresti ette valmistada ja need tehakse ära. Mõned asjad on natukene väiksemad, või ütleme, ei tundu võib-olla esimesel pilgul nii akuutsed. Vahetevahel nad ootavad seda hetke, kui näiteks eelnõu hakatakse mingil teisel põhjusel muutma, et ei tekiks sellist olukorda, kus me muudame piltlikult öeldes jaanuaris eelnõu ühte lauset ja märtsikuus teist lauset, vaid hoitakse seda protsessi koos.Kuidas need asjad tekivad?

kehtivaid seadusi, ja vahel läheb ilmselt selle käigus midagi lappama või ei lähe kõik nii, nagu on mõeldud. Kindlasti on üks asi siin kiirustamine.

selliste eelnõude puhul tuleks ikkagi erinevaid osapooli vaadata, sest mitu silma on ikkagi mitu silma ja siis on lootust ebakõlasid kiiremini avastada. Olles nüüd mõnevõrra rohkem kui aasta valitsuse liikmena ametis olnud, julgen kinnitada, et kui toimub erinevate ametkondade, erinevate seisukohtade kohene

kui siis, et keegi teeb valmis ja ütleb, et ongi kõik. Eks selle nimel tuleb edaspidi kõigil pingutada.

Aga need põhialused nõuavad, et tagantjärele vaadataks, kas kõik need valikud ja otsused regulatsioonide loomisel olid tulemuslikud, kas need muudavad ühiskonnaelu paremaks ja nii edasi. Kuidas teie seda järelhindamise vajadust mõistate? Kas seda peaks olema rohkem? Siin aruandes on öeldud, et seda tehakse justkui vähe. Või mismoodi see tulevik võiks olla? Aitäh, Järelhindamine on tegelikult peegeldus sellest, et kui me inimesena ükskõik mida teeme, siis tulevad mingid tagajärjed ja me saame hinnata tagajärgi, kas need on sellised, nagu meie tegevus eeldas, nagu me tahtsime. Sama asi võib juhtuda ka seadusloomes. Me võime eeldada näiteks mõne seaduse loomisel, et inimesed või ettevõtted hakkavad ühel viisil käituma, kuid seaduse rakendamisel selgub, et nad ei käitunud nii, et nad käituvad mingil teisel viisil või mitte päris sellisel viisil või tekivad mingid kõrvalmõjud, mida alguses võib-olla ei osatud ette näha. Tavaliselt need olukorrad tekivad siis, kui

Selles mõttes olen ma täiesti nõus, et kõigi nende olukordade puhul, kus väljatöötamiskavatsust ei tehtud, aga tegemist on olulise muudatusega, muudatusega, peaks järelhindamine olema. Jah, küsimus on see, mis on oluline muudatus. See on teatud mõttes subjektiivne koht.

kui me võime juba praegu tajuda, et on toimunud protsesse, mida võib-olla eelnõu ettevalmistamise ja arutelu käigus ei osatud täpselt mõõta ega hinnata. Aga teistpidi on oluline see, et kui see mõjuanalüüs, mis on seletuskirjas, ja järelhindamine annavad samasuguse tulemuse, siis me teame, et täpselt nii läkski. Ka see teadmine on alati kasulik. Ma arvan, et suuremate muudatuste puhul on järelhindamine hädavajalik. Küsimus on selles, kas see peab alati olema seadusesse kirjutatud. Ma tunnistan, et mulle meeldiks, kui me inimestena oleksime nii targad, et teeksime selle asja nagu iseenesest ja loogiliselt mõeldes. Aga ma olen aru saanud, et mõned asjad on targem alati seadusesse sisse kirjutada, et need ära tehtaks. Nii et tõesti, kui on mingid keelelised parandused ja niisugused apsakad, mis aeg-ajalt on seadusloomesse sisse sattunud, siis mingit järelhindamist ei ole vaja teha. Aga kui tehakse põhimõttelisi või ulatuslikke muudatusi, siis tuleks hinnata.

Alustuseks tänan ministrit selle ülevaate eest. Õigusloomega seonduv võib meile kõigile esmapilgul tunduda keerulise ja suhteliselt kauge teemana, kuid otseselt või kaudselt puudutab see paljude meie inimeste elu.Õigusloomepoliitika põhialuste eesmärkidega saab üksnes nõustuda. Siinkohal soovime, et seadused oleksid arusaadavad, mõistlikud ja isikuid mittekoormavad ning välditud oleks ülereguleerimine. Soovime, et igale algatusele eelneks mitmekülgne ja põhjalik analüüs ning et seaduste koostamisse oleksid kaasatud ka kõik [asjaga seotud] soovin juhtida tähelepanu Justiitsministeeriumi tellimusel esitatud Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali nõukoja eksperdiarvamuses toodud kahele aspektile: eelnõu põhiseaduspärasuse analüüs ja eelnõu koostamisele eelnev väljatöötamiskavatsus. Muu hulgas paluti ekspertidel hinnata õigusloomepoliitika põhialuste täitmist, [käsitledes] vabalt valitud kümne Vabariigi Valitsuse algatatud ja Riigikogus vastu võetud seaduseelnõu seletuskirjas esitatud eelnõu põhiseaduspärasuse analüüsi ja vabalt valitud kümne seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse analüüsi.Eksperdiarvamuses on märgitud, et õigusloomepoliitika põhialuste üheks eesmärgiks on kindlustada Riigikogus vastuvõetud seaduste põhiseaduspärasus, seega on mis tahes eelnõuga pakutava uue regulatsiooni põhiseaduspärasuse analüüs ja selle kajastamine eelnõu seletuskirjas väga oluline. Põhiõiguste ning vabaduste piiramise proportsionaalsuse küsimused annavad aluse parlamentaarseks aruteluks, loovad suuremat selgust ja pakuvad kindlust normi adressaatidele. Samuti on see vajalik võimalike hilisemate kohtuvaidluste, sealhulgas põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse kontekstis.Eksperdiarvamusest nähtub, et arvamuse koostamise valimisse võetud Vabariigi Valitsuse algatatud seaduseelnõude seletuskirjades puudus pakutava regulatsiooni põhiseaduspärasuse analüüs üheksal juhul kümnest. Loodava regulatsiooni põhiseaduspärasuse analüüs on õigusloome oluline osa ning loodan, et peagi on Vabariigi Valitsuse algatatud seaduseelnõude kõikides seletuskirjades vastav [osa] põhjalikult läbitöötatult juba olemas. Selliselt saame tõsta õigusloome kvaliteeti, vähendades õigusvaidlusi, ja tõsta seeläbi ka õiguskindlust aspektina tahaksin peatuda VTK‑del ehk seaduseelnõude väljatöötamiskavatsuste analüüsil. Õigusloomepoliitika põhialused näevad ette, et Vabariigi Valitsus koostab algatatava seaduseelnõu väljatöötamise eel väljatöötamiskavatsuse ja selle tegemata jätmist tuleb põhjendada. Õigusloomepoliitika põhialustes on loetletud juhud, kui väljatöötamiskavatsuse võib jätta koostamata, kuid selle sisuliseks eesmärgiks on avalik arutelu, mis laseb kaardistada probleemi võimalikud lahendused ja nende mõjud. Väljatöötamiskavatsus peaks koondama huvirühmade, ekspertide, akadeemiliste ringkondade

tuleb välja, et eelnõu väljatöötamiskavatsuse esitamine on praktikas üsna erandlik. Reeglina seda ei koostatagi. Arvamuse objektiks oleva kümne seaduseelnõu puhul eelnes selle koostamisele väljatöötamiskavatsuse koostamine vaid kolmel juhul. kolmel juhul. Leian, et väljatöötamiskavatsuse kui eelnõu ettevalmistava etapi läbimine annab võimaluse paremini hinnata ja mõista loodava regulatsiooni tegelikku mõju. Väljatöötamiskavatsuse koostamata jätmine viib õigusloome selle poliitika põhialuste põhieesmärkidest tegelikult hoopis eemale. Väheneb ka ühiskondliku arutelu võimalus ning kitseneb võimalike lahenduste ring. Seega ootame Vabariigi Valitsuse väljatöötatud eelnõude juures väljatöötamiskavatsusi ega pea õigeks sellest õigusloomeetapist loobumist. Loomulikult

Õigusloomes oli 2021. aasta ikalduse aasta. On olnud põhiseaduse uuristamise aasta. Paraku tuleb väljenduda nagu pagar, et on olnud seadusandlike kobarkäkkide aasta. Teisiti on seda raske nimetada. Selle põhjuseks ei ole olnud üksnes kiirustamine kriisi ajal, vaid teadlik kriisi varjus pikema vaatega asjade ärategemise soov, mida ehk muidu oleks raske läbi viia, näiteks poliitiliste konkurentide sõnavabaduse piiramise tung vaenukõne [eelnõu] läbisurumise näol. Ka Priit Pikamäe konstateeris oma eksperdiarvamuses õiguspoliitika põhialuste täitmise kohta väga karmilt, et valikusse kuulunud eelnõude seletuskirjades ei ole analüüsitud regulatsiooni kooskõla põhiseaduspärasuse nõuetega. Reeglina puudub Vabariigi Valitsuse algatatud ja Riigikogu vastuvõetud eelnõude seletuskirjas põhiseaduspärasuse analüüs. Kurb on see, et meie kohtud ja õiguskantsler on selles ka seekord läbi kukkunud, sest ärme unustame, et need põhiseaduse piirangud on olnud meie lähiajaloo kõige karmimad. Kõige karmimad. Seepärast on raske selle kriitikaga liialdada. Võib ju nokitseda õiguskeele kallal, aga kui sisu on mäda, ei aita ka esinduslik pakend. Tegu ei ole üksikute veel esinevate puudustega. Minister ütles, et 109 eelnõust olevat olnud probleemidega kümmekond.

Jah, aga see on üksnes räästa värvimine, kui vundament on mõranenud. Kahjuks võib märgata lausa teatud Puna-Hiina meetodeid, mis puudutab sõnavabaduse mahasurumist ja vaenukõne väljatoomist.

põhjendamatu laiendamine. Opositsiooni survel jäid mitmed liialdused sisse viimata. Me oleme saanud siiamaani kuulda silmamoondust, et sundvaktsineerimist ju ei ole olemas, politseinikud ja kaitseväelased vallandas justkui mingi valitsusele teadmatu jõud. Eriti valus on see praeguse julgeolekukriisi tingimustes. Töölt löödi minema pika pika staažiga kolonel ja paljud teised vilunud kaitseväelased, ikka selleks, et sundida neid süstima lõpetamata ohutusuuringutega vaktsiine. Sõdur on mõeldud rindele, vajaduse korral, mitte laborikatsete tegemiseks. Ärme unusta, et põhiseadus ütleb, et kedagi ei tohi allutada meditsiini‑ ega teaduskatsetele vastu tema tahtmist. COVID‑i tõrje õigusloome on olnud igast otsast vigane, kahjuks nii ebaseaduslik kui ka ebateaduslik. Miks me muidu pidime esmaspäeval jätma ära vastused arupärimistele? Sest kolm korda vaktsineeritud ministrid olid haiguslehel ja kodus. Kas sellistes oludes me tohime vallandada inimesi, rikkuda ära nende karjääri? Vastus on selge: ei tohi. Vaenukõneseadus, rikkujast teavitaja seadus ehk pealekaebeseadus. Kolleeg Jaak Valge on selgitanud, et viha õhutamise kontseptsioon pärineb Nõukogude Liidust. Nõukogude riik püüdis seda kontseptsiooni sisse suruda juba ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni, et nullida ära sõnavabaduse põhimõte. Stalini ajal see veel ei õnnestunud, küll aga Brežnevi ajal pressiti see marksistlik ollus mõnesse rahvusvahelisse õigusakti. Ma ei näe mingit põhjust, miks meie peame sellega kaasa minema. Selle mõte oli mitte vähemuste vabastamine, vaid demokraatide ohjeldamine.

Direktiivi alusel meile kaelamääritud eelnõu pakuti kenas kastmes, räägiti rahapesu paljastamisest. Selgus, et tahetakse kaela määrida kõikehõlmav pealekaebamissüsteem euro-Stasi – täiesti julgelt võib ta selleks välja areneda, eeldused on loodud. Lugupeetud liberaalid, see ei ole liberalism, see ongi marksism. Ärge tehke seda! Ärge laske ennast petta seltsimees Brežnevil! Euroopa Liidu õigusaktid. ELAK, kus ka mina liige olen, meenutab parlamendi teist koda. Tõepoolest on üks maakera, mis tundub sellest kõrgemal korrusel olevast maakerast suurem olevat, sest see õigusaktide virn, mida meile igaks esmaspäevaks ette lükatakse, nõuaks paarikümmet inimest, abilisi, kes neid sünteesiksid, analüüsiksid, uuriksid ja otsiksid sealt miine. Aga meie peame seda tegema kõige muu kõrvalt. Ja me ei saa tagada kvaliteeti. Igal juhul leidsin ma ka ühe meetilga tõrvatünnis ja seda ei saa mainimata jätta. Nimelt, see on koos Riigikantseleiga ja Riigikogu Kantseleiga algatatud koosloomeprotsess, kus info eelnõude kohta on koondatud ühte kohta. Loodame, et see aitab protseduuride hoidmisele kaasa. Aitäh!

"Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030". Selles lepiti kokku Eesti õigusloomepoliitika pikaajalises visioonis ja hea õigusloome põhimõtetes." Olulise põhimõttena panustab ÕPPA strateegia "Eesti 2035" sihi saavutamisse, mille järgi riigivõimu teostatakse ausalt ja läbipaistvalt, järgides õigusriigi põhimõtteid ning tagades inimeste põhiõigused ja vabadused. Kuigi täna peetud ettekanne ja ülevaade keskendusid peaasjalikult 2021. aastale ehk esimesele uute õigusloomepoliitika põhialuste kehtimise aastale, siis oluline on käsitleda ka 2020. aastat. Teame ju kõik, et viimased aastad on Eesti riiki räsinud mitmed kriisid, alates viiruskriisist, millele on lisandunud veel energiakriis, julgeolekukriis jne. Paraku peab ka õigusloome nendele kriisidele ja väljakutsetele kiiresti reageerima, samas, nagu varasemalt välja tõin, järgides õigusriigi põhimõtteid ning tagades inimeste põhiõigused ja vabadused. 2020. aasta märtsis kehtestati eriolukord ja sama aasta kevadel esitati Riigikogule mitmeid kobarseadusi. On arusaadav, et eriolukord ja viiruskriis nõudsid kiiret tegutsemist ka seaduste vastuvõtmisel, aga paraku kujunes nende mahukate kobarseaduste paketi esitamine Riigikogule vältimatuks ja kiireks võta-või-jäta-menetluseks. Eirati parlamentarismi põhimõtteid ning Riigikogu liikmeid pandi sundolukorda. On oluline välja tuua, et selline olukord ei tulnud kuidagi kasuks õigusloome kvaliteedile ja Riigikogu reputatsioonile. Juba kobarseadused ise viitavad olulistele puudustele meie õigusloomeprotsessis, näiteks sellele, et mitmed asjad on jäänud õigel ajal tegemata ning siis hakatakse

Oluline on välja tuua, et olgu eriolukorraks hädaolukord, erakorraline olukord või sõjaseisukord, üheski nendest olukordadest ei tohiks midagi taolist teha. Kõigiks nendeks olukordadeks tuleb riigil valmis olla olla oma seaduste, määruste ja tegevusjuhistega. Selge on see, et kriisid ei kao kuhugi, neist tuleb õppida ja ka õigusloome peab olema nendeks paremini valmistunud. Eriolukorras ja viiruskriisis piirati suuremal või väiksemal määral mitmeid põhiõigusi, näiteks õigust vabale eneseteostusele, õigust perekonna ja eraelu puutumatusele, õigust ettevõtlusele, õigust omandi vabaks kasutamiseks ja käsutamiseks, õigust Eestis vabalt liikuda ja elukohta valida, õigust haridusele, õigust rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada ja paljut muud. Nende põhiseaduslike õiguste ja vabaduste kasutamise juures on aga niinimetatud seaduse reservatsioon, mis lubab neid õigusi ja vabadusi piirata seadusega ehk piiramise võimalused tuleb õigusriigis näha ette asjakohastes seadustes ehk igal põhiseaduslikul riivel peab olema selge seaduslik alus. Meie parlamentaarses riigis võtab seadusi vastu Riigikogu ja just kriisiolukordades peab otsustamine olema laiapõhjaline, mis tagaks otsuste suurema legitiimsuse ja omaksvõtu Põhimõttelisi, riiki tervikuna tõsiselt puudutavaid otsuseid peab langetama parlament, mitte täitevvõim, see tähendab Vabariigi Valitsus oma määruste ja korralduste alusel. Kolm minutit lisaaega. Palun! Ka nende piiravate meetmete järelevalve pädevus peab olema parlamendil, õiguskantsleril ja kohtul, mitte valitsusel. Nagu juba eelnevalt on siin mitu korda öeldud, reeglina puudub Vabariigi Valitsuse algatatud ja Riigikogus vastuvõetud seaduse eelnõu seletuskirjas eelnõu põhiseaduspärasuse analüüs. Kuigi õigusakti eelnõu seletuskirjas nähakse otsesõnu ette kohustus analüüsida eelnõu vastavust Euroopa Liidu õigusele, ei ole nõuet, et eelnõu seletuskiri sisaldaks muude alajaotiste kõrval ka eelnõu põhiseaduspärasuse analüüsi.Head ametikaaslased! Lisaks kvaliteetsele õigusloomele seisab meie riigi ees tõsine väljakutse riigi õigusabi korraldamisel. Eesti Advokatuuri esimehe Jaanus Tehveri sõnul on riigi õigusabi süsteem alarahastatuse tõttu kinni jooksmas ning õiglane õigusemõistmine ohus. Eesti Advokatuuri esimees hoiatab, et kui süsteemi ressursse ei lisandu, saabub peagi hetk, kui advokaadid pole enam nõus riigi määratud tingimustel edasi töötama. Kui aga hulgale abivajajatele jääb advokaadi kaitse kättesaamatuks, pole Eestis enam õiglast õigusemõistmist. Riigi õigusabi kliendid on õigusemõistmise süsteemis niigi kõige haavatavam osapool ning riigil tuleb teha kõik, et tagada neile ligipääs õigusemõistmisele.Kui vaadata seda, kui palju meil on õigust saada tasuta õigusabi, siis on näha, et ilmselgelt pole see nendele inimestele, kellel üldse on õigus seda saada, piisav. Ma vaatasin järele, kui palju seda siis on. Tasuta õigusabi teenust saab kasutada üldjuhul süsteemiga 2 + 3, kus esimesed kaks tundi on tasuta ja siis järgmised kolm tundi 45‑eurose tunnitasuga.Kui

Kõigest sellest, mis meil täna on, ei piisa, on vaja mõistlikke lahendusi. Esiteks on vaja inimestele rohkem ja suuremas mahus õigusabi, teiseks on vaja ka advokatuurile raha, et seda õigusabi heal tasemel anda.

halduspool, see tähendab inkassofirma, näiteks identiteedivarguse puhul hakkab kannatanult

anda juurde advokaatidele, mitte loota, et nad teevad tööd vabatahtlikkuse alusel. Aitäh! Urmas Reinsalu, palun! Kolm minutit lisaaega ka. Palun! Austatud proua minister! Austatud parlamendiliikmed! Teate, mõtted on kuidagi muu teema ümber. Mõtted on meil kõigil Ukraina ümber. Aga kontsentreerudes sellisele tõsisele teemale nagu riigi õigusloomepoliitika, tahaksin ma seda kõnetooli kasutada proua justiitsministri siiraks tunnustamiseks. See oli professionaalne, intelligentne ja kõikehõlmav käsitlus. Minu siiras tunnustus. Ma arvan, et selle parlamendikoosseisu ajal ma kõvemat tunnustust ühelegi valitsuse liikmele siin jaganud ei ole, ja see tuleb tõesti südamest. Nüüd konkreetsed probleemid. Kui jätame kõrvale selles ettekandes väljendatud küsimused ja lahendused, siis minu meelest on meil tekkinud hoopis selle õigusloomepoliitika paradigma väline käsitlus See on seotud sellega, et suuremates otsustes on meil viimase aasta-kahega tegelik võim hakanud libisema seadusandja käest ära – see on seadusandja võim, mis seadusandja käest libiseb. Ma toon mõned väga tõsised, konkreetsed näited.

millest tuleneb ka seaduse alusel täidesaatva võimu tegutsemine, eriti olukorras, kus piiratakse põhiõigusi, enam põhiseaduspärane oma olemuselt.

Seadusandja võtab vastu riigieelarve, kus nähakse ette riigi tulud ja riigi kulud. Teiseks ütleb põhiseadus, et seadusega tuleb inimestele näha ette puuduse korral antava abi liigid ja maksmise kord. Selge põhiseaduse paragrahv põhiõiguste kataloogis. Nüüd tekkis olukord, kus sadade miljonite eurode ulatuses maksti hüvitisi inimestele välja valitsuse rakendusaktide alusel ja raha eraldamiseks, selle tohutu rahakillavoori eraldamiseks [oli] õiguslik alus, mille alusel valitsus tegutses, atmosfääriõhu kaitse seadus. Ei ole niisugust alust, et atmosfääriõhu kaitse seadusega saaks eraldada kümneid ja kümneid miljoneid eurosid! Ilmselgelt oli see evidentses vastuolus kehtiva põhiseaduse normiga nii kulude tegemise mõttes kui ka selle korra mõttes, millistele isikute gruppidele ja mis reeglite järgi neid toetusi välja maksti ja makstakse ka praegu. ka praegu. Ärge minust valesti aru saage, ma ei mõista hukka inimestele toetuse andmist, vaid see õiguslik platvorm, mille alusel seda tehakse, ei ole kooskõlas kehtiva põhiseadusega.

Ilmselgelt ka selles küsimuses on meile oluline, et seadusandja peab selles olukorras tegutsema põhiseaduspäraselt ja võtma vastu otsuse, nii nagu seda näevad ette põhiseadusest tulenevad eelarvereeglid, kui suur hulk täiendavat raha aastate lõikes eraldatakse riigikaitsele.

Enamushäältega anti sellele parlamendi mandaat, kuid tegelikkuses puudus igasugune sisuline mõjuanalüüs. Euroopa Komisjoni enda tehtud mõjuanalüüs põhines täiesti valedel CO2-kvoodi hinnaühikute rahalisel arvestusel, mis ei pidanud juba siis paika, kui see eelmisel sügisel üle anti. Küsisime ministritelt, miks ei ole mõjuanalüüsi, mida see tegelikult meie ühiskonnale tähendab.

Selg ees ei saa riiki juhtida, see ei ole vastutustundlik ega heaperemehelik oma riigi korraldamine. See oli ka põhjus, miks rida huvirühmi väljendas oma protesti valitsuse positsioonide vastu "Fit for 55" suhtes. See oli ka põhjus, miks me parlamendis pidime vastava rahvuslike huvide toetusrühma looma ja esitama alternatiivse eelnõu parlamendi menetlusse. Nii et võtame kokku.

trend selle koha pealt, et on asutud vahetus seadusloometegevuses parlamenti tasalülitama. Erakorralistes oludes on see küllap, ma ütlen nõnda, täidesaatva võimu universaalne instinkt

Kuid nüüd, nagu ma ütlesin, me näeme hoopis teist fenomeni. See on väga kurjakuulutav fenomen, et parlament asendatakse tehislike, põhiseadusväliste konstruktsioonidega. Võetakse valitsuse määrused, luuakse valitsuse üksikakte kümnete miljonite eurode kulutamiseks ja siis konstrueeritakse – millise konstruktsiooni ümber? Nagu ma viitasin elektrienergia hinna toetuste maksmisest rääkides: atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel juhime riiki, juhime riigieelarvet. Ja siis tundubki, nagu parlament oleks muutunud tagapingil olijaks. Aeg on parlamendil võtta vastutus enda kätte! Olgu see kõne siin selleks üleskutseks, selleks nullpunktiks. Just kriitilistel aegadel me vajame parlamentaarses riigis parlamendi selget sihiseadet. Aitäh teile! Aitäh! Hanno Pevkur, palun! uuesti lauale. Aitäh! No nii. Pärast Urmast on alati hea kõnetooli tulla. Sellise populistliku demagoogia meistriklassiga on alati hea natukene debateerida. Urmas, jaa.

Eesti on liikunud järjepidevalt ja püsivalt tugevama õigusriigi suunas ja Eesti on õigusriik.

opositsioonipoliitikule kohaselt on loomulikult võimalik seda teha, aga tasub siiski meenutada, et õigusriigis on omad mehhanismid, mis kontrollivad, kas õigusloome on põhiseaduspärane või mitte, kuni õiguskantsleri ja kohtu kontrollini välja.

juures tuleb kõige olulisema argumendina välja tuua põhiseaduspärasus. Senimaani, kuni suudetakse hoida õigusloome kvaliteeti, et õigusloome on põhiseaduspärane ja õigusloome kvaliteedi üle suurt vaidlust ei ole, me võime päris kindlasti öelda, et et Eesti õigusriigi alustalad püsivad. Sinna juurde käib ka õiguskeel õigusloome kvaliteedi osana. Õiguskeel on Eestis kindlasti olnud olnud päris heas loomulikus arengus ja on üldiselt päris heas seisus.Minu jaoks on alati olnud õigusloome arengusuundade juures ja õigusloome arengus äärmiselt oluline see, et me ei tegeleks tühja õigusloomega, et me ei tegeleks tühjade õigusaktidega. Ehk õigusloomes peab kehtima sügavalt ja põhiliselt põhimõte "nii vähe kui võimalik". See, et nii palju kui vajalik, on alles teisejärguline. Elik kui on olemas õigusakt, mida rakendades on võimalik probleem lahendada, siis tuleb see probleem lahendada olemasoleva õigusakti raames. Kui see isegi on atmosfääriõhu kaitse seadus, aga kannab eesmärki ja on põhiseaduspärane, siis jumala pärast, kasutame ka atmosfääriõhu kaitse seadust, ükskõik milline see probleem siis on. Elik veel kord: õigusloome ei ole midagi sellist või asi iseeneses, et on vaja ilmtingimata uus õigusakt vastu võtta, kui kellelgi on mingi mõte, vaid tuleb vaadata, kas olemasolev õigusruum võimaldab probleemi lahendada ilma uut õigusakti vastu võtmata.Urmas

Kui tahame sättida kiirust, saame sättida kiirust. Oleme olnud kiired. Toon näiteks Ukraina avalduse, mis sai vastu võetud ülikiiresti, täiendaval istungil, näitasime, et oleme suutelised. Ka eelmise valitsuse ajal parlament näitas, et kui on vaja koroonakriisis võtta kiiresti seadusi vastu, siis need võeti vastu kahe kuuga. Mõttest kuni kolmanda lugemise haamrilöögini kulus vähem kui kaks kuud. Suudame küll, kui tahame.On ka teistpidiseid näiteid, kus kiirus on muutunud aegluseks ja väga suureks aegluseks. Siin saalis on kõlanud viide karistusseadustiku §‑le 151,

Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu."

ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel." Kui vaadata KarS‑i kehtivat § 151, siis näeme, et seal on toodud sisse mõiste "oht". Põhiseadus ei räägi, et peab olema ohu definitsioon ka. Seetõttu olen ma sügavalt veendunud, et see parlamendisaal ei pääse sellest – eriti tänases olukorras, kus me räägime, et meil on ka sõjaoht, või mitte sõjaoht, vaid reaalselt sõda on Ukrainas käimas –, et kui sõda õhutatakse, siis ka see sõja õhutamine peab olema selgelt karistusnormiga kaetud. Ma olen sügavalt veendunud, et see parlamendikoosseis ei pääse sellest, et § 151 karistusseadustikus üle vaadata ja viia vastavusse Eesti Vabariigi põhiseadusega ja ka sellega, tõesti, mis ümberringi toimub. Nii et me saame olla vajaduse korral kiired. Me oleme olnud kahjuks ajaloos aeglased. Meenutan, et karistusseadustiku § 151 on olnud laual rohkem kui kümme aastat. Rohkem kui kümme aastat! See ei ole leidnud lahendust. Aga ma julgen arvata, et praeguses sõjaolukorras, mis Ukrainas valitseb, vajab Eesti õigusruum siinkohal selget reageerimist.

olgu need sümbolid või midagi muud. Nii et parlament peab olema tõesti valmis reageerima ka nendele oludele, mis Euroopas hetkel on. Aga üldiselt ja kokkuvõtvalt, nagu ma ütlesin, õigusloome vaatest vaatest on Eesti õigusloome kvaliteedi suund olnud minu arvates pidevas tõusutrendis. Me suudame tagada põhiseaduspärasust. Meil on õiguskeel päris hea.

Aitäh! Repliik. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh Hannole hea sõna eest! Ma tahaksin öelda seda ja hoiatada, et meil kindlasti on vaja ka sõjaolukorras teha kiirelt järeldusi, olgu julgeolekuvaldkonda puudutavas õigusloomes, olgu ka mingites karistusõiguslikes küsimustes, mis puudutavad vaenlaste või nende mõjuagentide tõrjumist. Aga kindlasti kutsuksin ma hoiduma sellest, et sõda ettekäändeks tuues

suund.Teiseks, näide selle kohta, millele Hanno osundas. Tõepoolest, ma ei mõelnud sedaperpetuum mobilejuttu, et parlamendil võiks rohkem pädevust olla, vaid ma osundasin konkreetsetele probleemidele, mitte viimase aja õigusloomes, vaid parlamenti kõrvale jätvas valitsuse tegevuses. Ei olnud küsimus parlamendi kui seadusandja tasemes. Kahtlemata lasub siin vastutus koalitsioonil, kes on sellega leppinud, ja mittemidagitegemine ongi selle võimu andmine valitsuse kätte.Ma

neli kuud keerutati, aga ei suudetud elektriasjade kompenseerimise mehhanismides tulla välja korrektse lisaeelarvega, selgelt sätestatud määrustega, nii nagu on põhiseaduspärane. Põhiseadusvälist tegevust ei saa siin saalis tolereerida, oli minu sõnum. Aitäh! Aitäh! Kõnesoove rohkem ei näe. Ministril on võimalik esineda lõppsõnaga. Ei ole sellist soovi ka. Sellisel juhul lõpetan läbirääkimised. Antud päevakorrapunkti lõpus me mingit otsust vastu ei võta. See päevakorrapunkt ongi ammendunud. Saame edasi minna järgmise päevakorrapunktiga, see on nr 6: Vabariigi Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 512 teine lugemine. Ettekandja on sotsiaalkomisjoni liige Priit Sibul. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! On hea meel jätkata sealt, kuhu eelmise päevakorrapunktiga jõuti. Urmase mure peale, mis oli see, et

kaine mõistus koju jõudnud ja teema, mis puudutas registreeritud kooselu võrdsustamist abieluga, on siit eelnõust välja võetud. Selleks, tuleb tunnistada, tegi pingutusi ka Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kelle esindajad esitasid mitmeid ettepanekuid, et

mitmeid ettepanekuid. Siis jõudis ka koalitsioon ettepanekuteni, mis vormistati sotsiaalkomisjoni ettepanekuna. Esimest korda kogunesime teise lugemise ettevalmistamist arutama reedel, 18.

arvata. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja ütles, et neile see ettepanek ei sobi, nende arvates selline opositsiooni muudatusettepanekute laviini alla jäämine ja nende tunnustamine on ebamõistlik ning selle teemaga tuleks sisuliselt edasi minna. Sotsiaaldemokraadid oma eriarvamust ja nördimust ka valitsuserakondadele väljendasid, et neile see sisuliselt ei meeldi. Sedasama ettepanekut või seisukohta omas sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esindaja ka esmaspäeval, 21. veebruaril, kui me hakkasime neid muudatusettepanekuid Ta palus üles märkida, et sotsiaaldemokraadid on teiste ettepanekutega, millega Sotsiaalministeerium välja tuli – seal oli palju tehnilisi ettepanekuid ka

Eesmärk on maksta ema vanemahüvitist ka nendele Eestis seaduslikult viibivatele ja töötavatele isikutele, kes töötavad või viibivad Eestis lühiajaliselt. Sama õigus on nendel isikutel ka käesoleval ajal kehtivast ravikindlustuse seadusest tulenevalt. Praegu saavad need isikud rasedus‑ ja sünnituspuhkust

muutmisel on tegemist normitehnilise muudatusega. Need on normitehnilised muudatused. Siis on muudatusettepanek, millega tehakse erand lapsendaja vanemahüvitise maksmisel. Praktikas võib esineda juhtumeid, kus üks laps kas lapsendatakse korduvalt eri lapsendajate poolt või on laps olnud kõigepealt ühes hooldusperes ja siis lapsendatakse teise pere poolt. Eelnimetatud olukorra esinemisel on lapsendajal või hoolduspere vanemal õigus lapsendaja vanemahüvitisele 70 kalendripäeva jooksul isegi siis, kui lapse eelmine lapsendaja või hoolduspere vanem on lapsendaja vanemahüvitist saanud. Muudatuse eesmärk on anda lapsendajale, hoolduspere

Siis oli teemaks, et sätestatakse regulatsioon juhuks, kui isikul on õigus saada ühe lapse eest vanemahüvitist ning samal ajal tekib tal õigus saada vanemahüvitist järgmise lapse eest. Ehk

Ka täpsustatakse tingimusi, kui laps sünnib varem kui arsti määratud eeldatav sünnikuupäev ning ema ei ole hakanud veel kasutama oma õigust ema vanemahüvitisele. Järgmine muudatus on seotud isa vanemahüvitisega. Muudatusettepanekuga loobutakse piirangust, mis ei luba maksta lapsendaja vanemahüvitist, kui lapsendaja ei viibi samal ajal lapsendajapuhkusel.

Järgmise muudatusega jäetakse välja Euroopa Liidus töötanud inimeste [olukorra] reguleerimine, sest regulatsioon on olemas Euroopa Liidu määruses ja seetõttu pole vaja seda siseriiklikult enam reguleerida.

rahandusministri määruses toodud põhimõtted kantakse üle seaduse tasandile. Siis on muudatusettepanek, mis muudab töölepingu seadust, millega haakub muudatus perehüvitiste seaduses seoses lapse enneaegse sünniga ja sellega, kui ema on lapse sündimise päeval veel tööl. Seal oli väike õiguslik vaakum. Kui laps peaks sündima päeval, kui veel pole vanemapuhkust võetud, siis ei tohiks tekkida õiguslikku nonsenssi, et oleks võimalik kohe seda hüvitist saama hakata. See oli see, mis vormus üheks sotsiaalkomisjoni muudatusettepanekuks ja mille üle oli komisjonis ka väike arutelu. Minul endal tekkis küsimus, kas on võimalik niiviisi, et isal on näiteks lapsi eri peredes samal ajal, linna peal laiali, ja siis ta otsustab, et ta korjab kõik enda juurde kokku ja saab eri laste eest hüvitist. Aga nii nagu eelnevalt juttu oli, siis hüvitist saab korraga ainult ühe lapse eest. Tõenäoliselt seda olukorda, mida ma teoreetiliselt püüdsin kirjeldada, õnneks seaduses selliselt kirjeldatud pole.

Arutati seda, et kuivõrd see kokkulepe tuli esimese muudatusettepanekuga, siis sai selgeks, et Konservatiivse Rahvaerakonna esindajad võtavad oma muudatusettepanekud tagasi, kuivõrd nende järele enam vajadust ei ole, ja ja Isamaa muudatusettepanekud saab osaliselt grupeerida. Need kokkulepped tehti ja arutati muudatusettepanekud läbi. Komisjon toetas muudatusettepanekuid.

Suur tänu! Küsimused. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Sa, Priit, mäletad ju, et kui kooseluseadus vastu võeti, siis mässiti meie ukse esine Ma küsin sinult, miks oli nüüd vaja nagu varga kombel neid kooseluseaduse rakendusakte iseenesest õigesse seaduseelnõusse toppida, mis sai lõpuks välja roogitud. Miks?

kokkulepe, mis koalitsioonis leiti, et praegu tagaukse kaudu kooseluseaduse rakendusaktide seadustamine ei oleks mõistlik ja tekitaks ühiskonnas jaburaid ja mõttetuid pingeid, sai kõigile ühtviisi selgeks. Ma

sõda Ukrainas mõjutab tervet Euroopat ja võib-olla meil tuleb neid pankrotte tunduvalt rohkem. Aga kas ka komisjonis seda eelnõu ette valmistades, kui oli hea aeg, oli teada, on see juba valdav probleem, et pankrotimenetluse ajal on vaja anda elatisabi?

kui mõne vanema üksikisiku pankrot välja kuulutatakse ja tal ei ole vahendeid ja võimalusi – loodetavasti ajutiselt oma last ülal pidada, et siis ülejäänud ühiskond siin appi läheb. Kuivõrd meil see süsteem muudeks puhkudeks on ette nähtud, siis oli mõistlik seda ka pankrotile laiendada. Aitäh,

Aga kas te olete komisjonis arutanud, mis ikkagi saab nendest peredest, kus on samast soost vanemad? Mis saab nende vanemahüvitistest, vanemapuhkustest, lapse surnult sündimise korral, elatisabist? Kõik need lapsendamise teemad, hooldusperede teemad jne. Mis saab nendest vanematest, nendest peredest ja nende lastest, kui nüüd kõik need asjad, mida te suure hurraaga siit välja rookisite, nendele just nagu ei laiene? Milline on teie lahendus nendele peredele, kes on Eesti seaduste kohaselt registreeritud elukaaslased? Aitäh!

Aga kas suure au ja uhkusega? Ma arvan küll, et see ongi ideoloogiline eriarvamus, mis mul ja teil tõenäoliselt on. Aga kui me nüüd suurtest sõnadest sisu juurde läheme, siis see, mis puudutab vanema ja lapse vahelisi suhteid,

registreeritud elukaaslast ei võrdsustata abikaasaga. Aga see, mis puudutab vanema ja lapse vahelist suhet, mis on õiguslikult reguleeritud, sellisel kujul säilib. Pluss, nii nagu ütles komisjoni

elukaaslase väljarookimine seal toimuda, aga eelnõusid on teil seal sahtlites ja mitte sahtlites palju. palju. Kas on kusagil veel sellised asjad peidus või on kavas neid peita? Või arvad sa, et see oli viimane katse? Hea

Ma arvan, et aasta pärast toimuvad valimised annavad sellele osaliselt vastuse. Siis on võimalik erakondadel oma seisukohad kujundada, kes millise

praegu see registreeritud elukaaslase ja abikaasa võrdsus välja võtta, siis mina ei oska öelda, mis koalitsioonis plaanis on, aga mulle pigem tundub, et keegi ei taha rohkem selle teemaga tegeleda. Nii nagu Nii nagu täna infotunnis ministrid ütlesid, on aktuaalsemaid teemasid. Ma loodan, et nad oma sõnade juurde jäävad. Eduard Odinets, palun!

Sotsiaaldemokraadid on jätkuvalt selle [väljarookimise] vastu. Nagu te olete ka ise korduvalt rõhutanud, sotsiaaldemokraadid olid ainukesed, kes olid selle väljarookimise vastu. Aga ma sain aru teie eelmisest vastusest, et ikkagi mingi diskussioon selle teema ümber tekkis, kuna tuli teemaks kohus jne. Kas teile ei tundu, et meie seadusandjana peaksime ikkagi need asjad lahendama seaduse tasandil, mitte ootama, millal seda teeb meie eest kohus? Me teame ju, et need kohtulahendid on siiamaani kõik vastupidises suunas olnud, need on liikunud selles suunas, et abiellunud inimesed ja koos elanud inimesed on võrdväärsed partnerid ja nendele laienevad kõik seadused. Miks me käitume niimoodi,

Meil on siin, eks ju, väga tõsine eriarvamus. Mina tõesti, kui see minu teha oleks, kindlasti toetaksin ka praeguse kooseluseaduse tühistamist. Aga see võimalik ei ole. Ma loodan, et erinevatel erakondadel on järgmise aasta valimistele minnes võimalik [selleks] mandaati küsida, aga aga selle eelnõu raames meil neid arutelusid ei tekkinud. Või tekkis täpselt niipalju, nagu ma teile ütlesin, eks.Ma ise märkisin, et meie fraktsiooni muudatusettepanekud on kantud arusaamast, et eelnõus soovitakse perehüvitiste ja vanemahüvitisega seonduvalt võrdsustada abikaasa registreeritud elukaaslasega. Märkisin, et fraktsioon ei soovi muuta kehtivat õigust ega neid õigusi, mis registreeritud elukaaslastel juba olemas on, vaid soovib, et säiliks olukord, mis kehtis hetkeni, kuni ministeerium eelnõuga välja tuli. Mulle vastati, et kuna meie ettepanek oli see välja võtta, siis järelikult kehtivat õigust otseselt ei muudeta. Samal ajal tuleb õiguse rakendamisel lähtuda kohtute otsusest ja Riigikohtu asjasse puutuvast praktikast. Selline vastus mulle anti. Aitäh! anti. Rohkem küsimusi ei näe. Siis saame liikuda läbirääkimiste juurde. Eduard Odinets, palun! Kaheksa minutit. Head kolleegid! Käimasolev julgeolekukriis, nagu tegelikult ka kõik muud kriisid, näitab väga hästi, kui oluline on iga inimene, kui oluline on iga inimese suhtumine oma riiki, kui oluline on riigi suhtumine igasse oma inimesse. Inimesel on oluline tunda, et riik hoolib temast, et kedagi ei jäeta tähelepanuta, kõigi elud ja kõigi mured on riigi jaoks tähtsad. Riigil on oluline tunda, et inimene hoolib riigist, et riigi muresid ei jäeta tähelepanuta. Ehk siis meelespidamine, hoolimine, arvestamine, empaatia on ääretult olulised kriiside ajal, nagu tegelikult ka kõigil muudel aegadel.Täna me arutame perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Tegelikult hea ja vajalik seadus, hoolimist ja meelespidamist edendav seadus, mis lahendab paljude Eesti inimeste muresid, näitab täitevvõimu ja seadusandja empaatiat. Sotsiaaldemokraadid toetavad eelnõu, sest see tõepoolest hoolib – kuid paraku mitte kõigist Eesti inimestest.Alludes demokraatiat õõnestavale EKRE ja Isamaa šantaažile ja väljapressimisele, on Keskerakond ja Reformierakond kõrvaldanud eelnõust kõik, mis puudutab kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslasi, nende võimalusi ja õigusi, nende elusid ja muresid. Lihtsalt seaduseelnõust välja, ja ongi kõik: tehtud, elimineeritud, kustutatud nii registreeritud partnerid kui ka nende lapsed.Osa Eesti inimeste kustutamist põhjendatakse vajadusega "vältida kooseluseaduse varjatud jõustamist teiste seaduste muutmise kaudu ning väärtustada traditsioonilist registreeritud abielu mehe ja naise vahel." (Tsitaadi lõpp.) Kuid siiski jätkan tsiteerimist: "[...] arvestades julgeolekuolukorda ja seda, milline on registreeritud elukaaslaste ja abikaasade võrdsustamise mõju." (Tsitaadi lõpp.)Head kolleegid! Just arvestades julgeolekuolukorda ja seda, milline on seaduse mõju, peame tõsiselt kaaluma, kas osa Eesti inimeste seadustest kustutamine aitab meil julgeoleku‑ ja teiste kriisidega hakkama saada. Kas selline käitumine valitsuse ja parlamendi poolt näitab Eesti ühiskonnale meelespidamist, hoolimist, arvestamist ja empaatiat või tõepoolest omab vastupidist efekti? Kas te olete mõelnud, head kolleegid, kui mitmes Eesti peres, kui mitme ema või isa peas keerleb sellise kustutamise tagajärjel mõte: kas mina pean Eesti riigist hoolima, ma pean, kui Eesti riik ei hooli minust?Selliste küsimuste isegi püstitamine on ekstreemselt ohtlik, eriti kriiside ajal. Muidugi on hea küsimus seegi, kes on järgmine.

kustutatu.Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonileppes on kirjas: "Tagame valdkondade üleselt võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise kaitse." Mis on sellest punktist saanud, head valitsuskoalitsioonikolleegid? Kuhu on kadunud võrdsete õiguste tagamise eest vastutav reformierakondlasest minister Riisalo? Miks ta ei pauguta uksi? Miks ta ei nõua eelnõu sidumist valitsuse umbusaldamisega? Miks valimiste eel Reformierakond flirdib LGBT kogukonnaga, aga valimiste järel allub parempoolsete, inimeste kustutajate jagub julgust ainult selleks, et öelda minu küsimusele vastates siin saalis infotunnis päev enne sõda järgmist: "Registreeritud elukaaslase temaatika on ja jääb keeruliseks ja tundlikuks küsimuseks, mida tuleb järgmistel aruteludel meil ühiselt siin Riigikogus, aga ka valitsuses, otsustada." (Tsitaadi lõpp.) Kahju! Väga kahju, austatud minister Riisalo, et te ei ole rohkemaks see on trend, head kolleegid. See on trend, mille eest on Isamaa saadikud peaministrile ja valitsusele avalikult aitäh öelnud, ja millele peaminister on avalikult reageerinud järgmiselt: demokraatia õõnestamine ei tule kasuks tegelikult meie sisejulgeolekule, mis antud juhul on väga oluline kogu suures julgeolekukontekstis." (Tsitaadi lõpp.) Julgeolekule kasuks ei tule, kuid lillegi ka ei liigutata olukorra muutmiseks, austatud peaminister!See trend on väärtustega kauplemine. Neid näiteid, kui eriti Reformierakond kaupleb oma väljakuulutatud väärtustega siin parlamendis, on nüüdseks juba mitmeid. Kas või meediateenuste seaduse muutmisel EKRE šantaažile allumine ning selle tulemusena viha, vaenu ja diskrimineerimise õhutamine, nende lubamine Eesti meediaruumis.Meie parlament, kes peaks seisma iga inimese eest, järjest ja järjest kaugeneb sellest põhimõttest. Eesti seadusandja hoolib Eesti inimestest valikuliselt, ja seda valijate vaikival nõusolekul. Sotsiaaldemokraadid on seni olnud ainsad, kes kõigile nendele mittehoolimise algatustele vastu on seisnud ning vastavatele muudatusettepanekutele vastu on hääletanud. Sotsiaaldemokraadid ei kauple väärtustega. Meie jaoks on iga Eesti inimene tähtis, sõltumata sellest, mis soost ta on ja mis soost on tema partner.Ma kutsun üles auväärt kolleege mitte toetama Isamaa esitatud muudatusettepanekuid ja mitte kustutama osa Eesti peresid Eesti seadusandlusest. Kui te teete seda, head kolleegid, siis ma loodan, et jõudu olla kõigi Eesti inimeste president jagub president Karisel, nagu seda oli korduvalt president Kaljulaidil.

Tasuks olla ettevaatlikum. Lihtsalt meenutan, mida ma rääkisin eelnõu tutvustades ja mida esinedes. Isamaa eesmärk ei ole olnud mitte kedagi kustutada, ei kustutatud mitte ühtegi inimest mitte kusagilt. See nii-öelda kustutajateks nimetamine tundub täiesti absurdne.Algas hea kolleegi jutt sellega, et tegemist on šantaažiga. Isamaa esitas selle eelnõu kohta kaheksa muudatusettepanekut.

Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud homoseksuaalid ja mittehomoseksuaalid! Ma võin tunnistada EKRE nimel, et ma olen sotsiaaldemokraatidega täiesti nõus: meie oma põhimõtteid ei muuda. Selle koha pealt me oleme ühtemoodi.Aga rääkides eelnõust: eelnõu on suurepärane. 40 lapse seadus, kelle vanematest keegi on pankrotis.

No prognoos on 40. Nii et ega neid palju ei ole. Aga samas jälle, iga laps on oluline ja selle koha pealt on ka 40 lapse seadus oluline.

Teate küll, kes on perekond Pillerid: teevad ilusaid lillekimpe ja nii edasi ja on endale soetanud ka mõne lapse. Võiks ju öelda nüüd, et kui Pillerid lähevad pankrotti, siis hakkab see puudutama neid ja nende lapsi. Aga ma arvan, et see on vähetõenäoline. Palju olulisem on see, et homoseksuaale on igas populatsioonis, ka Eesti omas, teatud kindel arv.

ülimalt teoreetiline, et äkki keegi Hollandi meremees satub Piirissaarele ja tahab Piirissaare laevaliinile madruseks minna. Jah, teoreetiline, aga tõenäoliselt mitterealiseeruv või üliharv Ma arvan, et selle koha pealt, selle nii-öelda kooseluseaduse rakendusakti peitmine siia on tegelikult umbes samasugune asi. See, et ta nüüd sai välja võetud siit, on, ma arvan, õige asi.

Jah, kokku võttes ongi see, et me oleme jõudnud jälle järjekordse sellise pigem teoreetilise seaduse juurde, eelkõige mis puudutab kooseluseaduse rakendusakti

mida ei ole küll mitte justiitsminister, aga Priit Pikamäe oma arvamuses toonud, et reeglina puudub seaduseelnõude seletuskirjas põhiseaduspärasuse analüüs – see

toodab paratamatult survet uute seaduste muutmiste algatamiseks, kuivõrd liigne detailikesksus orienteerib vaid üksikjuhtumi lahendamisele." Nii et jälle sobib see suurepäraselt nii-öelda illustreerima õigusloome üldist olukorda. Rohkem ma ei tahagi midagi öelda. Aitäh! Heiki Hepner, palun!

eelnõu pärast siia teie ette tulla ja kõnega esineda, aga hea kolleegi Eduardi kirglik kõne siiski sundis mind teie ette tulema.Paraku Paraku pean ma tõesti ütlema, et mitte Isamaa ei taha kedagi kustutada, vaid mulle tundub, et sotsid on need, kes tahaksid ühe osa ära kustutada. Isamaa on alati seisnud selle eest, et oleks võit-võit-lahendus, et me ei sõidaks kellestki üle ja areng oleks nii, et ka nendele, kes

ääretult halb, et me sedasi suhtume. Me peaksime vaatama, et me kõik mahuksime ära ja et ei oleks sellist asja, et me kellegi lihtsalt kustutame. Isamaa ei ole kunagi tahtnud kedagi kustutada.

Head sotsiaaldemokraadid! Praegune sõnavõtt oli selgelt ülekohtune. Te peaksite ise peeglisse vaatama. Kes keda tühistada tahab?

mis keskkonnas me asume. Mul on hea meel, et on välditud lõpuks ühiskonna lõhestumist praeguses ajahetkes. Tõepoolest, mul on väga kahju, ka varasemaid arutelusid

Aitäh, härra aseesimees! Kuna mind sai mainitud, siis võin kinnitada kolleegile, et ei ole olemas traditsioonilisi või moodsaid peresid. On olemas pered ja nad on kõik väärt riigi kaitset, riigi tähelepanu ja riigi hoolt. Sotsiaaldemokraadid ei taha kindlasti kedagi laua alla lükata. Sotsiaaldemokraadid tahavad, et me kõik istuksime ühise laua taga, nii nagu korralikus Eesti perekonnas, kus mitte kedagi ei jäeta abita sellepärast, et tema eluviis, tema sättumus, tema suhted kellelegi teisele ei sobi. Sellepärast peab kogu meie seadusandlus olema suunatud kõikidele Eesti inimestele, sõltumata sellest, meeldivad või ei meeldi meile nende suhted või nende registreeritud või tegelikult ka registreerimata partnerlus või abielu või muud sellised suhted. Niikaua, kui me ei jõua sellele arusaamale, et igaüks meist on siin võrdsete õigustega ja võrdsete võimalustega, me jäämegi vaidlema, kes keda tahab laua alla lükata. Äkki unustame selle lükkamise teema ära, head kolleegid Isamaast, istume laua taga kõik koos ühe perena ja hoolime üksteisest, eriti kriisi ajal? Pugeda praegu kriisi taha, et kriisi ajal me võime lükata inimest edasi-tagasi, panna seadusesse, võtta seadusest välja, valitsus teeb ühte, fraktsioon teeb teist – niimoodi kriisi ajal ei käituta. Niimoodi me oma ühiskonda koos ei hoia. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma tulin siia, et natuke jahutada emotsioone. Kogu lugupidamise juures naiste vastu ma hetkel pöördun armsate meeskolleegide poole. Võtame natukene seda emotsiooni maha. Kolm asja. Esiteks, ei maksa seda eelnõu pisendada.

kelle elu see mõjutaks, oleks see ikka oluline. Me ei tea ju, mis tulevik toob. See tuleb ära muuta. Teine pool. Nagu ma ütlesin, eelnõu sihtgrupp on palju suurem, sest see, mis puudutab vanemahüvitist, vanemapuhkust, puudutab kõiki lapsi, kõiki peresid, kes planeerivad pisiperet. Need muudatused on vaja ära teha. Kolmandaks,

teinekord on vaja teha kompromissi. Ma tuletan meelde, et poliitika ongi kompromisside kunst. Eduard, sa võid naerda või muiata, aga kui on valiku koht, kas teha muudatusi, mida on vaja kõikidele peredele täna, või jätta need otsused lauasahtlisse, sest ei leita üksmeelt, siis mina arvan küll, et lastega perede heaks on vaja leida see üksmeel. See on täna leitud. Ma palun neid otsuseid, mis sotsiaalkomisjon on teinud,

Aitäh! Sõnavõtusoove rohkem ei näe. Ahah, on siiski. Sõnavõtt kohalt. Indrek Saar, palun! Aitäh! ka arvan, et võiks vahepeal natukene kuulata, mida kolleegid saalis räägivad. Aga vastuseks Õnne Pillakule: kindlasti on see väga oluline eelnõu,

hea käitumine.Eelnõu on esitanud Vabariigi Valitsus. Kui Vabariigi Valitsusel oleks tahe põhimõtteliselt kaitsta kõiki lapsi, kas või seda ühte, kes siit praegu välja jääb, ta valikuliselt jäetakse siit välja nende muudatusettepanekutega, mis tehti – valitsus tuli täitsa hea eelnõuga, aga muudatusettepanekutega, mis siin tehti, jäetakse mõned lapsed siit kindlasti välja –, kui valitsusel oleks olnud põhimõtteline tahtmine käsitleda kõiki lapsi võrdselt, siis ta oleks sidunud selle eelnõu usaldushääletusega. See oleks siin ära hääletatud, hoolimata sellest, et osa opositsioonierakondi ähvardasid selle eelnõu obstruktsiooniga umbe jooksutada, aga valitsusel oli võimalus jääda oma põhimõtetele kindlaks ja kaitsta kõiki lapsi. Valitsus ei kasutanud seda võimalust. Tänan tähelepanu eest!

ja selle valitsuse ajal juba mitu korda näidanud üles arukust, paindlikkust ja läinud kompromissidele ning sellega andnud võimaluse seadusandlust täiendada, mitte ei ole Riigikogu tööd umbe ajanud. Aitäh! Nüüd on tõesti sõnavõtu‑ ja kõnesoovid otsa saanud. Sulgen läbirääkimised. Läheme muudatusettepanekute juurde, neid ei ole meil liiga palju, kokku seitse. Jaa, mitusada tükki võeti tagasi. Esimese muudatusettepaneku esitaja on Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Indrek Saar, palun! See ei ole hea muudatus, seepärast palun seda muudatusettepanekut hääletada. Ikka, jah. Teeme saalikutsungi.Head

kolleegid, me oleme eelnõu 512 teise lugemise muudatusettepanekute läbivaatamise juures. Meil on käsil esimene muudatusettepanek, mille esitaja on Isamaa fraktsioon ja mida juhtivkomisjon on arvestanud täielikult, aga mida sotsiaaldemokraadid on palunud hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetab 57 saadikut, vastu on 8, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek on arvesse võetud.Teine Teine muudatusettepanek, selle esitaja on Isamaa fraktsioon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud osaliselt oma muudatusettepanekuga nr 7. Indrek Saar, palun! Palun ka seda hääletada.

Muudatusettepaneku poolt on 14 saadikut, muudatusettepaneku vastu on 44 ja erapooletuid on 1. Ettepanek ei leidnud toetust. Kolmas muudatusettepanek, esitaja Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjon on arvestanud osaliselt oma muudatusettepanekuga nr 7. Indrek Saar, palun! Palun seda muudatusettepanekut hääletada. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 4, mille esitaja on Isamaa fraktsioon ja mida juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetab 21 saadikut, selle vastu on [46] saadikut ja erapooletuid on 1. Ettepanek ei leidnud toetust. Neljas muudatusettepanek, selle esitaja on Isamaa fraktsioon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Indrek Saar, palun! Palun seda muudatusettepanekut hääletada. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 4, mille esitaja on Isamaa fraktsioon ja mida juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetab 60 saadikut, vastu on 9, erapooletuid ei ole. Ettepanek on leidnud toetust. Viies muudatusettepanek, esitaja Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjon on arvestanud sisuliselt muudatusettepanekuga nr 7. Indrek Saar, palun!

Ettepaneku poolt on 22 saadikut, vastu on 46 saadikut. Ettepanek ei leidnud toetust.Kuues muudatusettepanek, selle esitaja on Isamaa fraktsioon.

Muudatusettepanekut toetab 21 saadikut, vastu on 45 saadikut. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. Ja nüüd on emalaev, seitsmes muudatusettepanek. Selle on esitanud juhtivkomisjon ehk sotsiaalkomisjon ja ju ta on seda ise arvestanud ka. Jah, esitaja on sotsiaalkomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Indrek Saar, palun! Palun võtta seisukoht ja hääletada! Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 7, mille esitaja on sotsiaalkomisjon ja mida sotsiaalkomisjon on arvestanud täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetab 59 saadikut, vastu on 10, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek on leidnud toetust.Me oleme läbi vaadanud kõik eelnõu muudatusettepanekud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 512 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud.

õigusaktide ülevõtmise ja rakendamisega ning selle eelnõuga muudetakse investeerimisühingute juhtimis‑ ja kapitalinõudeid selliselt, et need sõltuvad senisest enam ühingute suurusest ja võetud riskidest. Eelnõuga lihtsustatakse ka investeerimisteenuse osutamist ja sellega vähendatakse investeeringuid puudutava info andmise kohustust professionaalsete investorite vahel, kes on võimelised infot ise hankima ja analüüsima. Eelnõuga suurendatakse ka täiendavat hoiuste hüvitamise piirmäära ning suurendatakse kinnisvara müükide ja muude sotsiaalsete sündmuste tõttu laekunud vahendite tagamise piirmäära 70 000 eurolt 100 000 eurole.Eelnõu eurole.Eelnõu esimese lugemise me lõpetasime 26. jaanuaril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 9. veebruariks eelnõu kohta Riigikogust muudatusettepanekuid ei esitatud. Nii. Rahanduskomisjon küsis eelnõu kohta arvamust ka huvigruppidelt, kes olid kaasatud eelnõu ettevalmistamisse. Arvamust küsisime Eesti Pangalt, Finantsinspektsioonilt, Eesti Pangaliidult ja FinanceEstonialt.Nendest Nendest institutsioonidest esitas muudatusettepanekuid vaid FinanceEstonia. Need puudutasid väärtpaberite avaliku pakkumise prospekti koostamise künnist ja prospekti keelenõuet.

2,5 miljoni euroni. Alternatiivina paluti kaaluda võimalust jätta seadusest välja rakendussäte, mis näeb ministri määruse puudumise korral ette prospekti koostamise kohustuse ka juhul, kui pakkumised jäävad alla 5 miljoni euro. Seda viimast ettepanekut arvestab teatud ulatuses muudatusettepanekute loetelus kolmas muudatusettepanek. Täiendavalt palus FinanceEstonia muuta seadust nii, et sellest ei tuleneks nõuet tõlkida prospekte eesti keelde, kui väärtpaberite pakkumine tehakse Eestis. Seda ettepanekut komisjon ei toetanud. Me arutasime seda põhjalikult 2019. aastal seoses tookordse väärtpaberituru seaduse muudatuse menetlemisega.

21. veebruaril vaatasime läbi Rahandusministeeriumi ettevalmistatud muudatusettepanekud ja tutvusime FinanceEstonia arvamusega. Komisjon langetas ka eelnõu puudutavad menetluslikud otsused. 7. märtsil vaatasime veel läbi Rahandusministeeriumi täiendavad ettepanekud, mis puudutavad väljamakseid Tagatisfondist rahvusvaheliste sanktsioonide korral. Muudatusettepanekutest lühidalt. Neid on kokku seitse ja need on kantud ka muudatusettepanekute loetellu. Kuus lähtuvad Rahandusministeeriumi ettepanekutest. Täiendavalt on vormistatud veel muudatus, mis puudutab seaduse jõustumise aega. Esimene muudatusettepanek puudutab investeerimisühingule antavat klientide nõusolekut vara koos investeerimiseks. Ettepanek täpsustab, et vastav nõusolek tuleb anda püsival andmekandjal, see ei pea tingimata olema allkirjastatud. Teine muudatusettepanek sätestab, et investeerimisühingute raamatupidamise aastaaruanne peab olema auditeeritud. Kolmas ettepanek puudutab väärtpaberite väiksemahulist emissiooni. Ettepanek näeb ette, et sellise emissiooni läbiviimiseks ei tule koostada pakkumist tutvustavat prospekti ka juhul, kui rahandusminister ei ole kehtestanud väärtpaberite pakkumise teabedokumendile lihtsustatud nõudeid. Neljanda ettepanekuga sätestatakse, et Tagatisfond ei pea hoiuste tagamise ja investorikaitse osafondi arvel hüvitama hoiust või investeeringut rahvusvahelise sanktsiooni all olevale isikule. Viienda ettepanekuga täiendatakse Tagatisfondi seadust selliselt, et juhul kui investeerimisasutuse tegevus peatub tulenevalt sellest, et investeerimisasutuse või temaga seotud isikute suhtes on rakendatud rahvusvahelist sanktsiooni, siis investorikaitse osafondist talle hüvitisi ei maksta. Tagatisfond saab vastavad hüvitised välja maksta, kui rahvusvahelise sanktsiooni õigusjõud on lõppenud või kriisilahendusmenetlus läbitud. Kuuenda ettepaneku kohaselt ei pea Tagatisfond, kui väljamakse tegemiseks on vaja taotleda riigi käest laenu või garantiid, näiteks panga maksuvõimetuse puhul, küsima seda eelnevalt turuosalistelt. Seitsmes muudatusettepanek on tehnilist laadi, puudutab eelnõu mõnede sätete jõustumise aega.

andis komisjoni esimees Andrei Korobeinik teada, et Riigikogu liikmed, komisjonid ja fraktsioonid eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitanud, kuid ettepanekuid eelnõu muutmiseks esitas Rahandusministeerium. Eelnõu kohta laekus arvamus ka mittetulundusühingult FinanceEstonia. Rahandusministeeriumi ettepanekuid oli meil tutvustamas Thomas Auväärt. Tema märkis, et esimene ettepanek puudutab investeerimisühingute poolt vara investeerimist. Praktikas investeerivad ühingud erinevate klientide vara üheskoos, see on kuluefektiivne ning tehingutasud on madalamad. Sellisel puhul tuleb saada kliendi nõusolek, et erinevate klientide vara üheskoos hoida. Kehtiv seadus, kui seda tõlgendada konservatiivselt, nõuab sel juhul kirjalikku nõusolekut, mis meie õiguse kohaselt tähendab allkirja paberkandjal või digiallkirja. Eesti klientide puhul ei ole see probleem, aga kui on tegemist välismaiste klientidega, siis on sellise allkirja saamine keeruline. Digiallkiri ei ole Euroopas ka nii laialt kasutusel kui meil. Turuosalistelt on tulnud ettepanek, Finantsinspektsioon ka seda toetas, et nõusoleku saamist võiks muuta natukene pehmemaks, kuna Euroopa Liidu õigus seda lubab. Muudatuse sisu ongi, et kui kehtiva seaduse kohaselt tuleb nõusolek saada kirjalikult, siis nüüd piisab, kui selline nõusolek on saadud püsival andmekandjal, mis tingimata allkirjastamist ei tähenda. Teise muudatusettepaneku kohta selgitas Rahandusministeeriumi esindaja, kehtiv väärtpaberituru seadus ei näe üheselt ette, et investeerimisühingu raamatupidamise aruanne peab olema auditeeritud. Erinevate normide koosmõjus võib seda kaudselt välja lugeda, aga võimalike vaidluste vältimiseks võiks seadust täiendada.

siis võib rahandusminister näha ette nõuded, mis tuleks investorile avaldada. Kehtivasse seadusesse on jäänud rakendussäte, mille kohaselt juhul, kui minister ei ole määrust kehtestanud, tuleb prospekt koostada ka nende pakkumiste puhul, mis jäävad alla 5 miljoni euro. Ettepaneku kohaselt tunnistatakse see rakendussäte kehtetuks ja edaspidi ei tule alla 5 miljoni eurose emissiooni korral prospekti koostada ka juhul, kui minister ei ole vastavat määrust kehtestanud. Ministri määrus on ettevalmistamisel, seda meile kinnitati, aga selle kehtestamine võib võtta veel natuke aega.Ma

rahandusminister kehtestab määruse, mis näeb ette teabe avalikustamise lihtsama korra. Aga kui juhtub, et minister tunnistab määruse kunagi hiljem kehtetuks, siis hakkab uuesti kehtima rakendussäte, mis nõuab prospekti koostamist pakkumiste puhul, mis jäävad alla 5 miljoni euro. Selleks, et vältida olukorda, kus edaspidi ei nõutaks sellisel juhul enam prospekti koostamist, on õiguskindlam õiguskindlam vastav rakendussäte kehtetuks tunnistada. Riina Sikkut märkis siinkohal veel seda, et omal ajal põhjustas künnise tõstmine 2,5 miljonilt eurolt 5 miljoni euro peale komisjonis tulist arutelu. Ta küsis, milline on olnud osapoolte tagasiside selle muudatuse kohta, kui kaugel on ministri määruse kehtestamine ning kui ranged nõuded osapooltele kuni 5 miljoni euro kaasamise puhul Ministeeriumi esindaja selgitas, et määruse eelnõu on ette valmistatud ja see ootab ministri allkirja. Kui see lähiajal allkirjastatakse ja Riigi Teatajas avaldatakse, siis saab hakata koostama ka teabedokumente. Määruses sätestatud nõuded on tunduvalt leebemad kui prospekti puhul: kehtestatakse kümmekond punkti, mis määravad, millist infot tuleb investoritele esitada. Määrus sätestab erisused ka juhuks, kui emitent läheb raha kaasama ühisrahastusplatvormidelt või alternatiivbörsilt. Sellisel puhul ei tule enam järgida määruse nõudeid, sest kohalduvad nõuded, mis kehtivad ühisplatvormide ja alternatiivturu kohta. See on olnud asjaosaliste soov, et määrus oleks võimalikult paindlik. Määruse eelnõu on ka turuosalistega kooskõlastatud ja lõpuks on jõutud sobivatele kompromissidele. Nii. Neljanda ettepaneku kohta märkis ministeeriumi esindaja, et see puudutab Tagatisfondi seaduse muutmist. Ta selgitas, et näiteks kui inimene müüb kinnisvara, vastavad vahendid on kuus kuud pangakontol ja pangaga midagi juhtub, siis neid vahendeid tagatakse vähemalt 100 000 euro ulatuses. Põhikaitsemäär on 100 000 eurot ja teatud juhtudel rakendub lisatagatis veel 100 000 euro ulatuses. Ettepanek puudutab olukorda, kus mõni pank muutub maksejõuetuks ja Tagatisfondil ei ole kohustuste täitmiseks endal piisavalt vahendeid. Kehtiv seadus näeb ette, et riik võib siis anda laenu või sellele laenule riigigarantii. Kehtiv seadus ütleb ka seda, et enne kui minna riigi käest laenu küsima, tuleb seda küsida turuosalistelt pankadelt või mujalt välismaalt. Aga see võtab aega ja alati ei ole teada, kui kiiresti on laenu võimalik saada. Kui teha vastav valmisoleku laenuleping mõne välismaise pangaga, siis tähendab see Tagatisfondi jaoks päris suurt lisakulu. lisakulu. Ettepaneku kohaselt võetakse seadusest välja säte, mis ütleb, et kõigepealt tuleb minna teistelt pankadelt laenu küsima ja alles siis võib pöörduda riigi poole. Ettepanekuga antakse võimalus tulla kohe riigi juurde laenu või riigigarantiid küsima.

segane. Sellele tuli täiendav selgitus: kliirimine on kontrolliprotsess, mis tagab rahalise makse või väärtpaberitehingu läbiviimise ja eelkõige puudutab see tuletistehinguid ja nende läbiviimise kontrolli. Tuletistehingute kliirimise jaoks on eraldi kliirimiskojad. Lähim kliirimiskoda asub Rootsis. Rootsi Nasdaq pakub seda teenust ja kontrollib, kas ühel poolel on tehingu jaoks väärtpabereid ja teisel poolel raha.

FinanceEstonia palub kaaluda, kas väiksemahuliste väärtpaberipakkumiste korral vahemikus 1–5 miljonit eurot on täiendava teabe avalikustamise nõude kehtestamine üldse vajalik, ja alternatiivina palub kaaluda võimalust tõsta täiendava teabe esitamise kohustuse miinimumkünnis 1 miljonilt eurolt 2,5 miljonile või jätta seadusest välja vähemalt rakendussäte, mis näeb ministri määruse puudumise korral ette prospekti koostamise kohustuse, juhul kui pakkumised jäävad alla 5 miljoni euro. Komisjon jõudis konsensusele, et pakutud kompromissettepanek on küllalt paindlik ja arvestab piisavalt ka FinanceEstonia soovidega. Teine teema, mille FinanceEstonia tõstatas, puudutas prospektide keelenõuet, kui väärtpaberite pakkumine tehakse Eestis. Kehtiva seaduse kohaselt peab kogu täisprospekt olema kättesaadav eesti keeles.

juurde. 7. märtsil oli meil veel viimane istung ja seal me vaatasime läbi Rahandusministeeriumilt laekunud kaks täiendavat muudatusettepanekut, mis mõlemad puudutavad Tagatisfondist tehtavaid väljamakseid rahvusvaheliste sanktsioonide korral.

kaudu, ma saan nii aru. Kuidas praktikas nende rakendamine ikkagi toimub? Ministeeriumi esindaja selgitas, et tegemist ei ole päris uue olukorraga, sanktsioone on ka varem rakendatud. Eesti pangad on tõepoolest peamised, kes neid ellu viivad. Neid isikuid, kes on sanktsioonide nimekirjas,

termin seondub eelkõige finantsteenuse osutamisega. On mitmeid finantsvaldkonna teenuseid, mis formaaljuriidiliselt ei lähe finantsteenuse mõiste alla, näiteks krüptorahaga seonduv. Kui vaadata rahvusvahelise sanktsiooni seadust, siis sinna alla peaksid kuuluma mitte ainult rahvusvaheliselt, vaid ka riigisiseselt kehtestatud piirangud.

Kui teine lugemine lõpetatakse, siis on ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia lõpphääletus läbi 16. märtsil. Ka see ettepanek oli konsensuslik. Siinkohal ma tänan tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele.

osafondi arvel ei hüvitata hoiust, mis kuulub hoiuse hüvitamise päeva seisuga rahvusvahelise sanktsiooni all olevale isikule ja nii edasi. Minu küsimus on see, kas see puudutab käimasolevat sõda. Ma vaatan, 7. 7. märtsil Rahandusministeerium esitas kaks muudatusettepanekut. Kas need ongi need nr 4 ja nr 5? Jaa, need ongi seotud nende värskete sanktsioonidega, ma saan nii Aga tegelikult sanktsiooni mõiste ei ole päris uus, neid on ka varem ju olnud, aga need tulenevad jah sellest uuest olukorrast. Uuesti Peeter Ernits, palun! Siin on vastuseks öeldud, et kliiriv liige on pank, mis on kliirimiskoja liige, ja mõned neist on ka Nasdaqis. Kui mõni investeerimisühing kasvab väga suureks – varade maht üle 5 miljardi – ja ta on ka kliiriv liige,

investeerimisühingut ja meil ei ole ühtegi sellist, mis läheks sellesse suurte gruppi. Meil selliseid ei ole. Meil on ainult esimesse ja teise gruppi gruppi kuuluvad investeerimisühingud. Meil selliseid suuri ei ole. Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Suur tänu ettekandjale! Nüüd saame avada läbirääkimised.

Head kolleegid! Ega ma siin ei oleks, kui me 21. jaanuari öösel ei oleks arutanud seda suurepärast direktiivi.

olulisele asjale. Aga ma leidsin sealt ühe definitsiooni ja küsisin lugupeetud rahaministrilt, mis loom see kliiriv liige on. Pärast hakkas see "kliiriv liige"

et siin on jah mingi kliiriv liige. Kliiriv liige on ettevõtja, kes osaleb keskses vastaspooles ja vastutab sellisest osalusest tulenevate finantskohustuste täitmise eest.

et kui me rääkisime just õiguskeeleasjadest siin lugupeetud justiitsministriga, kes väitis, et õiguskeel on suurepärane, siis see on ilmekas näide, et ega ei ole küll suurepärane.

Kliirimine on tuletistehinguid puudutav kontrollprotsess, et tagada rahalise makse või väärtpaberitehingu läbiviimine, kirjutas minister Pentuse nõunik. Selle käigus kontrollitakse, kas ühel poolel on raha ja teisel poolel väärtpabereid. Kliirimise tarbeks on moodustatud kesksed kliirimiskojad. Euroopa Liidus on neid 14 tükki. Meile lähim asub Rootsis – Nasdaq. Selle liikmeteks on mitmed meie pangad ja investeerimisühingud. Ehk nemad ongi kliirivad liikmed, kes võtavad endale finantsilisi kohustusi, et väärtpaberitehing lõpule viia.

Nii et kliiriv liige on pank, mis on kliirimiskoja liige. Nagu ma nüüd Aivari jutust aru sain, kui ma küsisin järgmise jutu kohta, et kui mõni investeerimisühing kasvab nii suureks, et üle 5 miljardi on tema varade maht, et kes see siis on, siis tuleb välja, et taolisi et taolisi asju meil ei olegi. Meil on need seitse investeerimisühingut, mis on nii‑öelda madalama klassi seltskond. Nii et lõpuks saime teada ka, mis asi on kliiriv liige. Tänan igal juhul rahandusministri nõunikke. Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei näe. Sulgen läbirääkimised. Nüüd vaatame läbi muudatusettepanekud. Nagu öeldud, neid on seitse. Esimese muudatusettepaneku esitaja on rahanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Teise muudatusettepaneku esitaja on samuti rahanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kolmas muudatusettepanek, esitaja rahanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Neljas muudatusettepanek, esitaja rahanduskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Viies muudatusettepanek, esitaja rahanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kuues muudatusettepanek, esitaja rahanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Seitsmes muudatusettepanek, ka selle on esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult.Oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 505 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja see päevakorrapunkt on ammendunud. Tänane kaheksas päevakorrapunkt on Isamaa fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 500 esimene lugemine. Ettekandja on Riigikogu liige Priit Sibul. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Haridusministeeriumi kolimine otsustati valitsuses heaks kiita 2000. aastal toonase haridusministri Tõnis Lukase eestvedamisel. 2017. aastal töötas kaks kolmandikku Haridus‑ ja Teadusministeeriumi töötajatest Tartus ja kolmandik oli ametis Tallinnas. Nüüd on Tartus ja Tallinnas ametnikke enam-vähem pooleks, juhtivatel ametikohtadel töötavad inimesed on aga kõik Tallinnas ja sellega seonduvalt loomulikult ka need inimesed, kes juhtkonda toetavad, ehk [Tallinnas 8. detsembril kirjutas Postimehes Mikk Salu (tsitaat algab): "Üks anonüümsust palunud ministeeriumiametnik saatis Postimehele aga mitmeid töökuulutusi hiljutisest ajast ja "näpukas" muudkui jätkub: töö asukohana on märgitud Tallinn. Haridusministeerium ütleb pärimise peale jälle, et töötamiseks on mõlemad linnad võimalikud "Lõplik füüsiline töökoht selgitatakse välja esmajärgus värvatava töötajaga läbirääkimiste käigus,"" kirjutas ministeeriumi pressinõunik Ka minister Liina Kersna, kui ta käis 10. jaanuaril infotunnis küsimustele vastamas, ütles, et ta on täiesti veendunud, et haridusvaldkonnale on tulnud kasuks see, et peamaja on Tartus ja filiaal Tallinnas. "Täiesti adekvaatne kriitika on see, ka minu jaoks oli üllatus, et CV‑Online'is oli Haridus‑ ja Teadusministeeriumi töökuulutustes üleval, et töökoht on Tallinnas."

"Seda, millega Reps alustas, ei pea Kersna ju ometi jätkama!" põrutab Tartu linnapea Urmas Klaas oma erakonnakaaslase suunal. Tegelikult trumpab Liina Kersna haridus‑ ja teadusministeeriumi hiiliva Tallinna kolimisega Mailis Repsi isegi üle." Ministeeriumil oleks Klaasi hinnangul mõistlik kasvatada oma koosseisu just nimelt Tartus, kus on 11 kõrgkooli, sealhulgas Eesti mainekaim rahvusvaheline ülikool, tööjõudugi on Tartus kindlasti võimalik ministeeriumil leida. Linnapea sõnul on küsimus selles, kelle poole ministeerium soovib oma näo suunata, kas hariduse või Stenbocki maja poole, näoga koolide poole on kõige parem olla ikkagi Tartus. Ja veel, 13. detsembril ilmunud Postimehe loos ütleb Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk (tsitaat algab): "Olles veendunud, et Tartus on ministeeriumile kindlasti piisavalt sobivaid töötajaid ja 20 aastat on näidanud, et ministeerium suudab töötada Tallinnast väljas, on lihtsalt väga kahju, et üks väheseid sisulisi tõestusi regionaalpoliitikast samm-sammult kaob." (Tsitaadi Nende detsembris aset leidnud arutelude põhjal ja kuna on selgunud fakt, et üks olulistest 2000. aastal tehtud regionaalpoliitilistest sammudest

See eelnõu on väga lihtne. Nimelt, praegu §‑s 45 olev selgitus võiks muutuda lõikeks 1 ja lõige 2 oleks järgmine: "Ministeeriumite asukoht on Tallinn, välja arvatud Haridus- ja Teadusministeerium, mille asukoht on Tartu."

näidatud. 15. detsembril see eelnõu parlamendi menetlusse esitati ja ei olegi läinud ju rohkem kui kvartali jagu ja juba me menetleme seda.

Kas haridusminister võtab seda ettepanekut tõsiselt või üritab jälle mööda põõsaid vaikselt panna ja

Aga ma arvan, et oleks kõige ausam, kui oleks seaduses, et kui kellelgi on tahe, siis ta tuleb siia saali, muudab selle ära ja see on selgelt poliitiline otsus. palun! Jaa. Läheme küsimustega edasi. Üllar Saaremäe, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Kuigi viimased muudatused on tõesti tehtud minister Liina Kersna ajal, ei ole see Tallinnasse liikumine ju sugugi tema leiutatud. Ma arvan, et sellega kursis. ERR kirjutas aasta tagasi suvel – siis oli haridusministriks Mailis Reps –, kuidas ministeeriumi koostatud töökuulutustes oli peaaegu kõigi puhul märgitud töö asukohaks Tallinn. Seesama näpukas, millele te viitasite, kui te tsiteerisite Mikk Salu artiklit. Oskate seda situatsiooni kuidagi kommenteerida või kirjeldada? Aitäh! Nagu ma ütlesin, kui tegemist on ühelt poolt poliitilise, teiselt poolt kindlasti selles kontekstis ka regionaalpoliitilise otsusega,

See näitabki tegelikult ja me peame vaatama seda, mis ka siit loost välja tuleb, nii linnapea kui ka ülikooli õppeprorektori seisukohast, et seda asutust on kindlasti Tartus võimalik pidada.

Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud ettekandja! Ma saan aru, et eks ta ole selline esimene arglik samm. See teema iseenesest on väga [lai]. Te teate ju ka kindlasti seda, et Keskkonnaameti peakontor asub Pärnus.

Siis selgus, et ta ei käi Pärnus, et ta käib siin Tallinnas tööl. See segadus ausalt öelda vajaks revisjoni. On väga palju räägitud sellest, et regionaalpoliitiliselt ja Eesti riigi terviklikkuse kontekstis on väga oluline vaadata, et selliseid võimetekohaseid töökohti oleks üle Eesti.

meie vana kolleegiga, aga oma praeguses ametis on ta alles uus, võib-olla ta ei ole vaadanudki põhikirjast, et tegelikult tema töökoha põhiasukoht on hoopis Pärnus.

me võime nalja teha, ironiseerida, aga me teame ju kõik, et Eesti liigub ühes suunas. Kui meie ei tee jõukohaseid pingutusi ja süsteemselt selle nimel tööd, siis me näemegi seda ... Ega seda ei ole mõtet ühelegi ministrile konkreetselt ette heita, aga me näeme, et see on toimunud järjepidevalt, see toimubki. Küsimus on

Tartus on. Kui me tahame seda hoida, siis me peame sellele teemale tähelepanu juhtima, hoidma seda pidevalt tähelepanu keskmes, sest siis on lootust, et see isevool ei ole nii kiire või loodetavasti voolab see tagasi õiges suunas. Aga ainult siis, kui me seda tahame. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, hea ettekandja! Mina olen Peeter Ernitsaga nõus, et see eelnõu on lahja. Ma lausa imestan, et Isamaa fraktsioon lahja eelnõu on esitanud. See tuleks kindlasti menetlusse jätta ja seda menetluse käigus tugevamaks teha.Mul on siit ka küsimus. Kas komisjoni arutelul te arutasite teemat – ma seda loodan – ka laiemalt kui ainult selle konkreetse haridusministeeriumi liikumise kontekstis? Valitsus iseenesest on kollegiaalne organ ja erinevad ministeeriumid, me saame aru, on Tallinna-kesksed. Aga meil on olemas ju autonoomsed põhiseaduslikud institutsioonid, kes saaks tegutseda väljaspool Tallinna väga edukalt. Riigikohus Tartus on ju väga hea näide. Õiguskantsler näiteks Tartusse Riigikohtu kõrvale sobiks väga hästi,

selle eelnõu kõhna väljanägemise kontekstis –, et Isamaa oleks võinud olla tublim ja rohkem neid ideid siia sisse panna. Aga nagu ma ütlesin, ma väga loodan, et inimesed, kes seda debatti kuulevad, näevad, et me saame selle eelnõuga edasi minna, seda

Kalle konkreetselt viitas ka, et kuna Türil oli kunagi keskkonnakolledž, eks ju, siis kas võiks selles kontekstis midagi mõelda ja nii edasi. Nagu ma ütlesin, oluline on see, et oleks kohapeal olemas kompetents ja ressurss nende inimeste näol, et me

Aga konkreetselt me ei arutanud õiguskantsleri büroo kolimist Tartusse. Peeter Ernits, palun! Jaa. Jätkan sama teemat.

pole neist tolku selle koha pealt, aga Kalle Laanet on kaitseminister ja saarlane. Miks mitte Kaitseministeerium viia kaugemale siit Vene piirist? Või Urmas Kruuse, viia Maaeluministeerium Elvasse, saaks nagu tugevama pinnase? Aitäh! Ei, minul ei oleks midagi selle vastu, kui Urmas Kruuse oleks Elvas ja jääks Elvasse, aga talle, ma saan aru, meeldib tööd teha Tallinnas.

siis on selles tuum täitsa olemas. Ma arvan ka, et me ei peaks kogu maailmavalu ühekorraga proovima ära lahendada, aga see võiks tõesti olla ju selliseks heaks eeskujuks, et

et haridusega seotud inimesed oleksid rohkem Tartus. Kui me aeg-ajalt ministrilt küsime ja uurime, kui palju neid ametnikke ühes või teises kohas on, kas CV-Online'iga on koostöö paremaks läinud, kas nad enam ei tee neid näpukaid, ja kas ministeerium ise jälgib seda ja nii edasi, siis niimoodi me saamegi parema tulemuse. Aitäh!

Väga lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Ma pean kohe tunnistama, et ma ei ole päris kindel, kas ma suudan seda emotsionaal-kalambuurset taset hoida, mis siin selle diskussiooni käigus on tekkinud. Aga ma annan igal juhul endast parima. Põhiseaduskomisjon arutas eelnõu oma istungil 22. veebruaril käesoleval aastal. Lisaks põhiseaduskomisjoni liikmetele oli kutsutud ka Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Monika Tappo ja kohal oli ka Riigikogu Kantselei avalike suhete osakonna kommunikatsioonijuht Epp-Mare Kukemelk. Ma kõigepealt annan ülevaate sellest meelsusest, mis oli komisjoni istungil domineeriv, ja võib-olla ka põhiküsimusest, miks komisjon selliste menetluslike otsusteni jõudis, nagu ta jõudis.

Veelgi enam, ma söandan kinnitada, olles vestelnud ka haridus‑ ja teadusminister Liina Kersnaga, et ei Liina Kersnal ega tänasel valitsuskoalitsioonil ei ole plaanis haridusministeeriumi Tallinnasse kolida. Nii et tegelikult need hirmud, mis on tekkinud ajakirjanduse vahendusel või ka mõningate töökuulutuste pinnalt, sisulist

veel väita? Tõepoolest oli komisjoni istungil väga palju juttu sellest – härra Priit Sibul seda ka tutvustas –, et see on tõepoolest väga oluline regionaalpoliitiline meede, valitsusasutuse, eriti ministeeriumi asumine väljaspool Tallinna. Tegelikult, see on see, mida keegi ei vaidlusta ega vaidle sellele vastu. Otse loomulikult, eriti see maakond või linn, kus ministeerium asub, võidab sellest päris kindlasti.

ja täna on aasta 2022, aga see on jäänud pretsedendiks. See tekitab ka küsimuse, kas see on olnud hea ja õige praktika või mitte. Ma arvan, et seda analüüsi ju tehtud ei ole, kuidas see Eesti kui terviku mõttes välja näeb. Täna oli siin palju juttu, et see eelnõu on natukene kõhna, et seda võiks laiendada.

et tegelikkuses on selle eelnõu peamine ja esmane eesmärk ikkagi põlistada – just selline sõna oli seal – või kinnistada [see ministeerium] Tartusse, mitte niivõrd kaaluda teiste ministeeriumide väljaviimist teistesse maakondadesse.

me seaduse tasandil fikseeriksime valitsusasutuse asukoha. Üldine norm on see, et vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele ministeeriumide asukohad määratakse põhimääruses ja põhimääruse võtab vastu Vabariigi Valitsus. On üks erand sellest, kui seaduse tasandil on fikseeritud valitsusasutuse asukoht – me räägime siis ministeeriumidest, Riigikantseleist, ametitest, inspektsioonidest –, ja see üks erand on Vabariigi Valitsus. Vabariigi Valitsuse asukoht on tõepoolest fikseeritud seaduses. Vabariigi Valitsuse seaduses on kirjas, et Vabariigi Valitsuse asukoht on Tallinn. Mitte ühegi teise valitsusasutuse asukohta ei ole seaduse tasandil fikseeritud, vaid seda on tehtud põhimääruses, mille siis teatud juhtudel, ministeeriumide puhul kinnitab Vabariigi Valitsus, aga ametite ja inspektsioonide puhul teeb seda vastav minister. Nii et siin on küsimus ikkagi pigem selles – antud

Ka see on andnud kinnitust sellele, et tänane süsteem võiks olla ja tegelikult on olnud õiglane. Küsimus ei ole mitte, veel kord, sisus, vaid küsimus on selles, kas see on formaalselt õige tee fikseerida seaduse tasandil valitsusasutuste asukohad, nagu antud juhul tahetakse teha. See on põhiküsimus, mitte see, et kellelgi oleks vastuväiteid sellele, et Haridus‑ ja Teadusministeerium asub Tartus, aga ka Tallinnas.

arvestades asjaolu, et kõik teised ministeeriumid on Tallinnas. Ta samas küll ei vaidlustanud seda. Ütles samuti, et Haridus‑ ja Teadusministeeriumi Tartus asumine pole tingimata halb, aga soovis selgitust, miks see vajalik on. Härra Priit Sibul vastas selle peale taas kord, et antud juhul ei ole tõepoolest tegemist

Ka nemad viitasid sellele, et Vabariigi Valitsuse seadus jõustus juba 1. jaanuaril 1996 ja see põhimõte on kehtinud tänase päevani, et ministeeriumide asukoha kehtestab Vabariigi Valitsus, kui ta kinnitab neid põhimääruseid.

eilseks olid kavandatud teised kohtumised, mis küll ei realiseerunud, aga mis oleks teinud võimatuks minu osalemise täna siin ettekandjana. Teiseks, teha ettepanek eelnõu tagasi lükata. Selle poolt oli 5 Toomas Kivimägi, Oudekki Loone, Tõnis Mölder, Marko Torm ja Mart Võrklaev. Vastu oli 1: Priit Sibul. Priit Sibul osales tol päeval volituse alusel istungil põhiseaduskomisjoni liikmena.

on läinud teistpidi. Teine küsimus on see, kuidas teile mulje jäi. Ma vaatan, et kolleeg Oudekki Loone on viimasel ajal üsna erinevatel teemadel erinevaid kummalisi seisukohti avaldanud. Kas ma

ja formaalne otsus, teine asi on see, kuidas asjad tegelikult on, siis tõepoolest, siin sellist vastuolu ei saa ega tohi olla. Ma arvan, et see parlamentaarne kontroll toimis ju piisavalt hästi, nagu sa eespool vihjasid. Peale seda, kui te olite eelnõu esitanud, siis siis minister Liina Kersna ütles, et Tartu on väga tore koht ja see on väga õige koht, kus haridusministeerium peaks asuma. Vahel piisab ka väga lugupeetud parlamendiliikme sõnumist avalikkuse ees, kui see saab piisavalt tähelepanu. Ma arvan, et antud juhul isegi see juba toimib piisavalt, võib-olla

Meie võib-olla oleme selle eesmärgi saavutanud, võib-ollavox populika saab aru, et probleem on olemas, aga põhiseaduskomisjon lihtsalt ei tuvastanud seda, et on probleemi. See on küll kummaline. Võib-olla te ajategi seal põhiseaduses veel järge. Aga olemuslikult inimesed saavad ju aru, et ministeerium kolib vaikselt, hiilivalt Tallinnasse tagasi. Keerukas on aru saada, mida seal tuvastatakse ja mida üldse soovitakse tuvastada. Aga nüüd keeleliselt. Te ütlesite ka seda, et Haridus‑ ja Teadusministeerium asub Tartus ja Tallinnas. Alfabeetiliselt peaks olema nii, et Haridus‑ ja Teadusministeerium asub Tallinnas ja Tartus.

juriidiline asukoht on Tartu, agade factota tõepoolest asub nii Tartus kui ka Tallinnas. Teiseks, kas nüüd on mure või ei ole. Ma arvan, et see nüüd küll maailma kõige suurem mure antud juhul ei ole.

Selle üle ei ole mõtet isegi ironiseerida. Kui see praktilistel kaalutlustel on niimoodi õige ja mõistlik ja just see konkreetne osakond asub Tallinnas, siis on väga loogiline, et ka see uus otsitav töötaja leiab oma asukoha Tallinnas ja ta teab, kus ta peab tööle hakkama. Ma arvan, et see on väga oluline, selles mõttes, et

et väga oluline ei ole enam tihtilugu see, kus see töö tegija asub, vaid küsimus on, mida ta teeb, kelle jaoks ta töötab ja mis on selle töö tulemus.Minu küsimus teile kõlab ikkagi nii: kas ei peaks olema nii, et Eesti riik on midagi enamat kui koalitsioonilepe või määrus, millega Vabariigi Valitsus kehtestab teatud asukoha? Meil on seadusandja, meil on põhiseadus, meil on põhiseaduskomisjon. Kui me parlamendi tasemel enda riigi ülesehituse printsipiaalselt kokku

Aitäh, väga lugupeetud küsija! Otse loomulikult, kui see on kirjutatud sisse seadustesse, eriti Vabariigi Valitsuse seadusesse, siis selle muutmine on arvestatavalt keerulisem.

et tegelikult peab see olema seaduses. Te viitasite, et siis pälvib see teema palju rohkem tähelepanu. Ma ei ole teiega nõus, kindlasti ka praegune debatt ja arutelu sellele teemale tähelepanu pöörab, aga ma kardan, et ega me iga nädal siin sel teemal ei räägi, ei teie komisjonis ega meie siin saalis. Mõne aja pärast me et on mingi hulk inimesi ära kolinud. Just nimelt seadusesse kirjutamine oleks see võimalus, et me siin poliitilise otsusega seda muudatust teeme ja arutame.

vaid mida ta teeb, kuidas teeb ja kuidas ta oma tööga hakkama saab. Ma arvan, et see sisupool on kordades olulisem kui formaalne asukoht. Jätan kõrvale antud juhul Tartu, kes on heas mõttes ilmselgelt kasusaaja tänu sellele, et Haridus‑ ja Teadusministeerium seal asub. Aitäh, Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud ettekandja, ma tänan teid, et te püüdsite algatajat rahustada ja mett moka peale määrida, väites, selle arutelu käigus juba on eesmärk saavutatud, ilmselt lootes, et algataja võtab selle eelnõu tagasi. Aga ma teatan, et algataja ei võta tagasi, me tahaks hääletada ka.See väide, et pole tekkinud probleemi, et peaks fikseerima seaduse tasemel see, et me täna arutame seda eelnõu, ongi kinnitus, et probleem on tekkinud. On tekkinud umbes samasugune probleem, et Mõisakülas on ka raudteejaam, aga rongid ei sõida,

fikseerida see seaduses ja tulevikus tuleks need muudatused seadusemuudatuse teel? Nüüd me oleme sunnitud valitsust vahetama, et seda probleemi lahendada. See ei ole sugugi parem alternatiiv. Kas on nii?

Aga printsiibis võib millegi üle arutleda, aga see ei tähenda veel, et see on probleem. Antud juhul ma möönan, et jah, te tabasite selle, et mingid sellised kahtlased liikumised on toimunud, ja seetõttu te ei ole tühjas kohas seda püsti pannud. Nii et ma möönan, et teie jaoks see tundus olevat probleem, aga ma saan kinnitada veel kord seda, et see probleem on tegelikult leidnud lahenduse tänu teile. Te olete juhtinud sellele tähelepanu. Ma küll ei taha kinnitada seda, et see plaan tegelikult kellelgi oli.

see mure sai lahendatud. Ma arvan, et avalikkuse tähelepanu tänu sellele, et seda on ka täna siin saalis arutatud, on niipalju suur, et keegi ei julge lähema kümne aasta jooksul seda teemat isegi arutama hakata. Tarmo

elanike esindajana oleksite täpselt sama kindel, et asukoht ei ole tähtis, midagi ei ole tähtis ja printsiibis on kõik normaalne? Aitäh, lugupeetud küsija! Esiteks, Tartu ei ole minu jaoks puu taga. Kui sinu jaoks on Tartu puu taga, siis see on sinu probleem. Mina pääsen sinna väga hästi, vaatamata sellele, et meil ei ole ei rongiühendust ega ka lennuühendust Tartuga, mis kunagi oli, Ma mäletan, tol ajal, kui ma ülikoolis käisin, mul üks kursusekaaslane startis Kuressaarest, maandumine oli Pärnus ja siis tuli veel Viljandist üks minu kolleeg peale, see oli selline aeg, ja maandusid lõpuks Tartus kõik.

kui me paneme juriidiliseks asukohaks Pärnu. See sõltub ikkagi sellest, millised on rahalised võimalused, millised on emaülikooli prioriteedid – hoopis teistest asjadest. Oleks jõle lihtne, kui me tagaksime Tartu Ülikooli Pärnu kolledži asumise Pärnus igavesest ajast igavesti sellega, et me paneme selle kirja seadusesse. Paraku elu nii lihtne ei ole. Margit Sutrop, palun!

vajalik] selleks, et meil tuleksid kõrghariduse, üldse haridusvaldkonna korraldamisel teadmispõhised, head otsused. Tartu

komisjoni raportist seda välja ei tulnud. Regionaalpoliitilisest meetmest rääkides oleksin tõepoolest murelik, miks me ei aruta seda, et teised linnad vajavad samasugust arendamist. Aga küsimus ei ole just nimelt mitte regionaalpoliitilises meetmes, vaid selles, millises keskkonnas neid otsuseid luuakse. Tartu Ülikool oleks kunagi kolinud Pärnusse, siis ta tõesti peaks Pärnus olema. See otsus sündis napilt, et ta Tartus taasavati. Aitäh, väga lugupeetud küsija! Tartu Ülikool on olnud ka Pärnus, küll raskel ja keerulisel ajal. Aga

et mingid madalamad valitsusasutused on liikunud teistesse maakondadesse, aga Haridus‑ ja Teadusministeerium on ainus ministeerium, mis on liikunud väljapoole Tallinna. See on pigem tõsisem arutelukoht. Kuigi ütlen päris ausalt, et mina ministeeriumitasandi laialisplittimise mõttes liiga liberaalne ei ole.

Aga ma mäletan seda, kui haridusministeerium viidi Tartusse. Siis mõne aasta pärast oli päris avalik saladus, et tuli rohkem juurde võtta inimesi ja kulus palju rohkem ka rahalist ressurssi. Võib-olla me peaksime hoopis mõtlema selle peale, et haridusministeerium sada protsenti Tartusse viia. Ma ei ole regionaalarengu vastu, absoluutselt mitte. Aga minu küsimus on see, kas te arutasite komisjonis ka ressursivajadust. Üks asi on emotsionaalseid otsuseid teha, teine asi on ressursid läbi arvutada. Kas sellega seoses on vaja inimesi [juurde] või kas nende arvu saab vähendada, kas neid saab koondada, mis majade ülevalpidamine maksab, mis sõidukulud maksavad? Sest paratamatult ikka ainult interneti teel me tööd teha ei saa, eriti valitsusasutustes, see on minu meelest küll üsna selge. (Juhataja helistab kella.) Nii et kas te ressursiarvestust arutasite? Aitäh! Aitäh, lugupeetud küsija! Seda me ei arutanud. Väga lihtsal põhjusel. Üldjuhul olen ma täiesti päri, et kui toimub ühe või teise ministeeriumi viimine kuskile teise maakonda, siis ilmselgelt see tähendab teatud lisakulusid, ent antud juhul – seda ka eelnõu algatajad korduvalt rõhutasid – on tegemist olemasoleva olukorra kinnistamisega,

Aga mina ei ole siin kindlasti kõige pädevam arvama või otsustama. Eks peab siis analüüsi tegema, kui selline tahe ja soov on poliitikutel olemas. Aga mina ise olen mõnevõrra skeptiline. Kui, siis võiks olla kogu täiega, ja kui ei, siis üldse mitte. Aga see [ei ole] selle eelnõu teema ja seetõttu ka põhiseaduskomisjonis selle üle arutelu ei toimunud.

Austatud eesistuja! Lugupeetud Riigikogu! Teema arenes väga hoogsaks, aga on ka põhjust. Haridusministeeriumi kolimise otsustas ja kiitis heaks Vabariigi Valitsus, tõesti, nagu täna juba öeldud, 2000. aastal toonase haridusministri Tõnis Lukase eestvedamisel. Teadaolevalt on praeguseks töötajaid Tallinnas ja Tartus enam-vähem võrdselt. Tartus on ametis 162 ja pealinnas 133 inimest. Juhtivatel ametikohtadel töötavad inimesed on kõik Tallinnas. Esimest korda kogu oma ajaloo jooksul on haridusministeerium jõudnud seisu, kus ministeeriumi tippjuhtkond, see tähendab minister, kantsler ja asekantslerid asuvad Tallinnas. Paradoksaalne olukord. Ministeeriumi peakorter on Tartus, Tallinnas on ainult filiaal, aga kogu juhtkond istub filiaalis ja alluvad on peakontoris. Veel viis aastat tagasi, 2017. aastal töötas kaks kolmandikku Haridus‑ ja Teadusministeeriumi töötajatest Tartus ja ainult kolmandik oli Tallinnas. Kordan veel: nüüd linnas] enam-vähem pooleks. Kui see ei ole vaikselt Tartust Tallinnasse hiilimine, siis kuidas me seda nimetame? Teadmine, et see tõesti nii on, aina kasvab. Sest kuidas muidu põhjendada Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu ütlust "Olles veendunud, et Tartus Tartus on ministeeriumile kindlasti piisavalt sobivaid töötajaid ja 20 aastat on näidanud, et ministeerium suudab töötada Tallinnast väljas, on lihtsalt väga kahju, et üks väheseid sisulisi tõestusi regionaalpoliitikast samm-sammult kaob"? Mis see siis on? Möödarääkimine? Ei mõisteta üksteist? Täna on juba mitu korda tsiteeritud reformierakondlast, Tartu linnapead Urmas Klaasi, kelle sõnul oleks ministeeriumil mõistlik kasvatada oma koosseisu just nimelt Tartus, kus on 11 kõrgkooli, sealhulgas Eesti mainekaim rahvusvaheline ülikool. Tööjõudu on Tartust kindlasti võimalik ministeeriumi leida. Linnapea sõnul on küsimus selles, kelle poole ministeerium soovib oma näo suunata, kas hariduse või Stenbocki maja poole. "Näoga koolide poole on kõige parem olla ikkagi Tartus," ütleb reformierakondlasest linnapea. Taas kord küsin, mis see on. Möödarääkimine? Ei mõisteta üksteist, ei saada aru? Haridusministeeriumi põhimäärus, valitsuse seaduse alusel vastu võetud põhimäärus ütleb selgelt, et haridusministeeriumi asukoht on Tartus. Punkt. Nii on ka täna kõlanud. Nagu ka täna on palju räägitud, kaasaegses ühiskonnas on normaalne, et tehakse kaugtööd. Aga sellega, et hiilivalt tassitakse ministeerium Tartust Tallinnasse tagasi, ei saa Isamaa nõustuda. Esiteks ei ole see õigusriigis õiguspärane ja teiseks on see põhimõtteline ja vale signaal. Tänan teid!

Ma tänan. Austatud kolleegid! Hea rahvas! Kõigepealt ma tänan südamest Isamaa

Te puudutasite mind personaalselt niivõrd palju selle eelnõu arutlemisel, et ma oleksin kohalt saanud vähemalt 20 minutit rääkida minu nime mainimise tõttu. Ma tänan teid veel kord südamest. Kahtlemata on see väga huvitav eelnõu. Kindlasti huvitab teid ka see, miks ma nii palju esitasin küsimusi selle kohta, kas ei saa teisi teisi ministeeriume tuua Järvamaale Paidesse. Kindlasti oleks huvitatud ka Viljandi ja Pärnu, Toomas Kivimägil oleks väga kindel soov, ka

mõnest erakonnast ütlevad, et kogu tarkuse potentsiaal on ainult Tallinnas, siis mina ütlen, et ei ole. Väga tarku inimesi on olemas ka maakohtades. Ma olen kindel, et nii Tartu kui ka Paide, Türi, Viljandi ja Pärnu suudavad mehitada kõik need ministeeriumid asjalike inimestega, kes on õppinud vastavat eriala ja on võimelised täitma selles ministeeriumis pakutavaid ametikohti. ametikohti. Seega, see eelnõu tegelikult ju soodustaks regionaalset arengut. Kui need inimesed on seal paigal ega kipu ära minema välismaale,

Sest meil on võimekus selleks olemas, meil on Zoom, me saame suhelda igal pool, ei pea kuskil ninapidi koos olema ja kohvi jooma. Hea kolleeg Priit Sibul ei saanud minu mõttekäigust aru. Kahjuks.

Ma oma pika võitlusega püüdsin kogu aeg anda märku, et läheme edasi, läheme laiemaks, nii nagu hea kolleeg härra Seeder täna selle kohta ütles.

ju? Nüüd on niimoodi, et ma ei teagi, mis ma selle eelnõuga teen. Kui äkki saaks ikkagi natuke laiendada seda ja tuua need mõtted välja, sest see on tähtis, see on tähtis regionaalsele arengule üle Eesti. On ju, Kersti?

nii et võite julgesti ennast valmis panna. Siin oli väga palju neid, keda mainiti, ja oleks väga huvitav teada, mida te arvate sellest asjast. Vasturepliik, Helir-Valdor Seeder, palun!

Härra Grünthal fraktsiooni nimel teatas, et nad ei teagi, kuidas käituda. See tähendab, et EKRE ei tea, kuidas peaks hääletama. Mida kodukorraseadus sellises olukorras meile ütleb? Mis me peame tegema, kui üks fraktsioon ei tea, kuidas nad peavad käituma?

Nii. Rohkem kõnesoove ei ole, vasturepliike ei ole, protseduurilisi küsimusi ei ole. Siis ma sulgen läbirääkimised ja nüüd alustame eelnõu ... Priit Sibul, palun!

Mis sa tahad? Ei, kui me jõuame hääletamise juurde, siis ma tahaks lihtsalt paluda viit minutit vaheaega. Ma selgitaks Grünthalile ja teistele EKRE inimestele ka, mida me siis täpselt mõtlesime ja kuidas selle asjaga edasi minna. Ma arvan, et see on antud kontekstis mõistlik. Ainus võimalus tegelikult üldse selle eelnõuga Kerstile võimalus anda on ju selle eelnõu esimene lugemine lõpetada, et me saaksime selle Paide küsimuse siia sisse pookida ja ära lahendada. e a e g Kui te just nii ütlete. Tegemist on muidugi muudatusettepanekutega, mitte pookimisega, aga no põhimõtteliselt ma sain teie mõttest aru. Me oleme hetkel hääletamise eel. Teie soov, ma saan aru, on vaheaeg, tervelt viis minutit. Vaheaeg viis minutit.

panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 500 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 36, vastu 13, erapooletuid 0, leidis ettepanek toetust ja eelnõu on esimesel lugemisel tagasi lükatud. Head kolleegid! Meie tänane üheksas ja seega ka viimane päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeniacquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) [eelnõu] 518 esimene lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli siseminister Kristian Jaani. Head Austatud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Tutvustan teile väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse,

Eelnõu eesmärk on viia siseriiklik õigus kooskõlla Euroopa Liidu määrustega, mis puudutavad tagasisaatmist ja sissesõidukeeldu käsitlevate hoiatusteadete loomist Schengeni infosüsteemis. Lisaks täpsustatakse seadusandlust tulenevalt märkustest, mis esitati Eestile Schengeni hindamisel tagasisaatmise valdkonna kohta. Vabariigi Valitsus kiitis eelnõu heaks 13. jaanuaril.Schengeni infosüsteem on kõige laialdasema kasutusega Euroopa Liidu infosüsteem, millel on ligi 2 miljonit lõppkasutajat liikmesriikide pädevates asutustes. Alates selle kasutusele võtmisest on sinna sisestatud kolmandate riikide kodanike andmed, kelle suhtes on kohaldatud Schengeni sissesõidukeeldu avaliku korra või riigi julgeoleku kaalutlusel.Edaspidi on kõikidel liikmesriikidel kohustus sisestada Schengeni infosüsteemi andmed ka kolmanda riigi kodaniku kohta, kelle suhtes on kehtestatud sissesõidukeeld tulenevalt tema illegaalsest viibimisest Schengeni alal. Selline hoiatusteade hakkab Schengeni infosüsteemis kehtima välismaalase Schengeni alalt lahkumise või väljasaatmise hetkel.Selleks et tagada, et seadusliku aluseta Schengeni alal viibiv kolmanda riigi kodanik oma lahkumiskohustuse täidaks, luuakse infosüsteemi uus niinimetatud tagasisaatmist käsitlev hoiatusteade. hoiatusteade. Seeläbi võimaldatakse liikmesriigi pädevatel asutustel kontrollida, kas välismaalase kohta on juba mõni teine liikmesriik tagasisaatmisotsuse teinud ja vajaduse korral see ise täitmisele pöörata. Eelnõuga antakse Politsei‑ ja Piirivalveametile õigus sisestada nii tagasisaatmist kui ka sissesõidukeeldu käsitlevaid hoiatusteateid Schengeni infosüsteemi ja neid sealt ka kohe kustutada, kui politseile saab teatavaks teate kustutamise alus, näiteks välismaalasele on vahepeal andnud teine liikmesriiki elamisloa või ta on saanud liikmesriigi kodakondsuse. kodakondsuse. Edaspidi ei vaja sissesõidukeeldu käsitleva hoiatusteate kustutamine Schengeni infosüsteemist Siseministeeriumi otsust. Määruste rakendamise aeg määratakse kindlaks Euroopa Komisjoni rakendusaktiga. Praeguse info kohaselt peavad liikmesriigid olema valmis kesksüsteemiga liidestuma ning vastavad õigusandlikud muudatused jõustama hiljemalt selle aasta 14. juuniks. 2018. aastal viidi Eestis esimest korda läbi Schengeni hindamised tagasisaatmise valdkonnas ja tulenevalt hindamistel tehtud märkustest täpsustatakse seaduses vastuvõtva riigi definitsiooni. Ühtlasi võimaldatakse Politsei‑ ja Piirivalveametil kinni pidada välismaalane, et teha kindlaks tema riigis viibimise seaduslikkus või ebaseaduslikkus ning selgitada välja tema kinnipidamise vajalikkus tagasisaatmismenetluse läbiviimiseks. Hetkel on selline kinnipidamine võimalik üksnes massilisest sisserändest tingitud hädaolukorra raames. Ka tavaolukorras võib samas esmaste menetlustoimingute läbiviimine nõuda rohkem aega, näiteks võidakse vajada menetlustoimingute jaoks teisest liikmesriigist. Kui välismaalane aga põgeneb enne välismaalase väljasõidukohustuse väljaselgitamist, ei saa politsei hiljem tagada välismaalase lahkumiskohustuse täitmist. Esmaste menetlustoimingute läbiviimiseks on Politsei‑ ja Piirivalveametil õigus välismaalast kinni pidada kuni 48 tundi. Seda tähtaega saab halduskohus pikendada kuni kolm päeva. Esmaste menetlustoimingute tegemise järel saab Politsei- ja Piirivalveamet seadusliku aluseta Eestis viibivat välismaalast kohtu loal kinni pidada, kui see on vajalik põgenemisohu vältimiseks või reisidokumentide hankimiseks. Tulenevalt Euroopa Liidu õigusest saab välismaalast väljasaatmise eesmärgil kinni pidada kuni 18 kuud. Tänan kuulamast ja hea meelega vastan küsimustele.

rääkida ja öelda meile, kui palju on Eestis selliseid isikuid, kes on saanud väljasõidukohustuse, aga kes ei ole seda täitnud või keda ei ole välja saadetud? Samamoodi Euroopa Liidu ulatuses, sest väidetavalt olevat ju selliseid isikuid miljoneid ja miljoneid. Austatud eesistuja! ütleme siis, väljasaatmiste osakaal väga kõrge, üle 90%. Euroopa Liidu keskmine on umbes 35%, kui ma õigesti mäletan. See vahe tuleneb sellest, et Eestis on nende inimeste

Euroopa Liidus keskmisena, me teame, on need riigid pisut problemaatilisemad, kuhu inimesi tuleb välja saata, puuduvad kahepoolsed lepingud või puuduvad ka näiteks mitmepoolsed lepingud Euroopa Liidu ja nende kolmandate riikide vahel. Euroopa Liidu keskmine tõepoolest nii hea ei ole. Eestis, nagu ma ütlesin, on see Hea minister ... On siiski veel küsimus. Henn Põlluaas, palun! Äkki te ikkagi avaksite neid arve, kui palju on neid isikuid, kellel on väljasõidukohustus või keda peaks välja saatma kuskile riiki, kes ei ole saanud siin olemise luba? Kui palju on ebaseaduslikult siia jäänuid ja kui palju neid ebaseaduslikult Euroopa Liidus viibivaid isikuid on? Äkki Ma ei oska teile Euroopa Liidu numbreid hetkel tuua. Võin kindlasti otsida ja kirjalikult vastata. Kui me vaatame Eesti pilti, siis Eestis tehti 2021. aastal lahkumisettekirjutusi 1157

See tähendab, et need isikud peetakse kinni. Praeguses olukorras on Ukraina poole pealt saabumas ja saabunud meile väga palju, hulk põgenikustaatusega inimesi, kelle hulgas, ma olen täiesti veendunud, on on ka selliseid isikuid, kellele võib-olla see põgenikustaatus ei kohaldu. Minu küsimus puudutab seda, kui suur on meie võimekus, ütleme, neid isikuid kahtluse korral kinni pidada. Ma olen kuulnud räägitavat, et Eesti kavatseb vastu võtta kuni 50 000 põgenikku Ukrainast. Aitäh küsimuse eest!

ja me saamegi aru sellest, et need inimesed põgenevad sõja eest. Aga veel kord: Euroopa Liidus saavad ukrainlased liikuda viisavabalt, 90 päeva saavad olla viisavabalt Euroopa Liidus ja mitte ainult biomeetriliste passide omanikud, vaid seda on laiendatud ka nendele, kellel biomeetrilist passi ei ole. Nii et kuna liikumine toimub viisavabastuse alusel, siis sellele küsimusele hetkel ei saagi vastata.

Rahvusvahelisele Migratsiooniorganisatsioonile ja Eesti Punasele Ristile. Nagu me teame, on veel teisigi organisatsioone, kes seda tüüpi küsimusega võivad kokku puutuda.

Tõenäoliselt on see seotud sellega, et see seadusemuudatus annab laiemad võimalused välismaalaste kinnipidamiseks. Näiteks tavaolukorras praegu PPA‑l ei olegi õigust sellist välismaalast kinni pidada,

tekib olukord, et seal kindlasti on kahtlase taustaga isikuid. Mismoodi te need siis kindlaks teete? Siis on vaja samuti kinnipidamiskohti. Kus on see meie võimekus? Aitäh! Aitäh! Veel kord: ma tegelikult ikkagi jään oma eelmise vastuse juurde, et praegu liigutakse viisavabastuse alusel. Jah, Euroopa Liidus on ka rakendatud direktiivi, mis puudutab ajutist kaitset. Ka Eesti valitsus on selle oma korraldusega vastu võtnud ja Eestis on see rakendumas.

Hea minister, rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Nüüd on aeg kuulata põhiseaduskomisjoni. Toomas Kivimägi, palun!

käesoleval aastal. Lisaks põhiseaduskomisjoni liikmetele ja sekretariaadi töötajatele olid kutsutud minister Kristian Jaani, samuti Siseministeeriumi kodakondsus‑ ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus ning sama osakonna nõunik Ele Russak. Minister tutvustas ka komisjoni istungil käesolevat eelnõu. Tõepoolest väärib rõhutamist, et ilma igasuguse kahtluseta suurendab käesolev eelnõu riikide turvalisust ja tagab paremini, et meie riigis ei saaks viibida need kodanikud, kellel ei ole õigust siin viibida. See on üks selline kandev joon selle eelnõu puhul. Nagu minister ka viitas, kui varem hoiatusteateid märgiti üksnes avaliku korra ja riigi julgeoleku kaalutlustel, siis nüüd on seda laiendatud, ka muul riigis ebaseadusliku viibimise alusel tehakse Schengeni infosüsteemi kanne.

Nagu ma eespool ütlesin, see eelnõu soodustab veelgi järelevalvet nende inimeste üle, kes üle piiri tulevad. On võimalus kontrollida, kas neil on seaduslik alus Eesti riiki siseneda või mitte,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

Hea Toomas, küsimusi ei paista. Aitäh! Nii. Läbirääkimiste aeg. Avan läbirääkimised.